Dakle 1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 893 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana potpredsjednica Vlade Milanka Opačić i ministrica socijalne politike i mladih. Izvolite poštovana potpredsjednice. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Pred vama je izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi u kojoj se povećavaju socijalne naknade i u koje se uvodi između ostalog još jedna nova naknada za one koji su korisnici socijalnih pomoći. Naime, prije nego krenem obrazlagati pojedine odredbe ovog zakona htjela bih reći da u ove 3,5 godine kako je Vlada Zorana Milanovića naslijedila proračun u kojem je bio deficit izuzetno velik, mi smo ušli u proceduru smanjivanja proračunskog deficita i svake godine proračun se smanjuje. Unatoč tom smanjivanju u sustavu socijalne skrbi se naknade ne da nisu smanjivale nego su naknade po drugi puta rasle, dakle dva puta u mandatu Vlade Zorana Milanovića socijalne naknade se povećavaju. Prvi puta u prvoj godini mandata kada smo reda u sustavu socijalne skrbi uveli na način da su djelatnici naših centara za socijalnu skrb skrb napravili reviziju svih korisnika i njihovih prava i određeni broj ljudi koji nisu imali prava i nisu zadovoljavali određene uvjete su izgubili pravo na tu pomoć. Novac koji smo na taj način dobili, dakle novac koji se prije odlijevao onima kojima nije bio potreban i koji po zakonu nisu na njega imali pravo, taj novac smo usmjerili prema samcima koji su najugroženiji zbog toga što nemaju kumuliranje nikakvih prava, dakle nemaju dodatnih prava na obitelj zbog toga što žive sami. Tada smo u prvoj godini mandata podigli 200 kuna njihovu naknadu. Danas nakon 3,5 godine mandata po drugi puta podižemo socijalne naknade. Riječ je ovog puta o podizanju naknade za djecu samohranih roditelja i za one koji su radno nesposobni. Naime, riječ je o našim korisnicima socijalnih naknada koji su stariji od 65 godina, koji su radno nesposobni, koji će dobiti 120 kuna više od 1.10., a isto tako i o djeci samohranih roditelja koji će isto takvu naknadu dobiti u povećanom iznosu. 11090 ljudi žive sami, dakle to je kategorija negdje oko 11000 ljudi koji su stariji od 65 godina i radno nesposobni i isto tako 3100 djece koja žive u obitelji koje su samohrane, dakle koje imaju vrlo teške uvjete života i mislimo da će im ovo povećanje od 15% naknade biti ipak neka pomoć u podizanju njihovog životnog standarda. Ovi novci su posljedica dakle ne povećanja stavki u proračunu nego ponovno racionalizacije unutar samog sustava što kroz javnu nabavu, a što kroz aplikaciju koja je u potpunosti zaživjela u sustavu socijalne skrbi i koja po prvi puta može povlačiti 8 podataka koji pokazuju kompletnu krvnu sliku naših Samim time je olakšan posao djelatnicima u centrima za socijalnu skrb, ali jednako tako i smanjena mogućnost za bilo kakve manipulacije iako naravno uvijek ih može biti pa i u sustavima koji su još uvijek puno uređeniji nego što je to u Republika Hrvatska. U ovom informatičkom smislu ima uvijek od 5 do 10% prevara i manipulacija. Ali doista evo svakim danom se sustav dorađuje i manipulacija se smanjuje na najmanju moguću mjeru. Nova naknada koju uvodimo je naknada na kojoj smo radili isto tako 3 i pol godine. Pomagao nam je Institut "Hrvoje Požar". Radili smo na procjeni potrošnje energenata i ovo je samo prva stepenica u reguliranju onoga što zovemo smanjivanje, dakle ublažavanje energetskog siromaštva. Na to nas obvezuju i određene direktive EU. Sve zemlje u EU imaju problema sa energetskim siromaštvom. Donesena je jedna uredba na razini EU po kojoj se u zimskim mjesecima ovoj kategoriji ljudi ne smiju isključivati energenti jer je bilo zemalja u kojima su i po nekoliko tisuća ljudi umrli tijekom ovih velikih kada se jako spusti temperatura zbog nedostatka grijanja, tako da je cijela EU u stvari pokazala jednu vrlo veliku osjetljivost prema kategoriji ljudi koji ne mogu plaćati energente, tako da im se energenti u to vrijeme zimsko ne smiju isključivati. Mi smo se odlučili na određeno sufinanciranje energenata u ovom trenutku struje zbog toga što je ona univerzalni energent. Dakle, struja je naprosto dostupna svima u Republici Hrvatskoj za razliku od plina koji u nekim dijelovima Hrvatske nije dostupan, toplinarstva koje funkcionira u samo jednom dijelu Hrvatske. Dakle, struja je univerzalni univerzalni energent i zbog toga smo odlučili 125000 korisnika, od toga je možda 60 do 70000 kućanstava koji će primiti 200 kuna mjesečno za troškove struje i na taj način mislimo da im možemo pripomoći u suzbijanju energetskog siromaštva. uvedena i jedna odredba, odnosno pretpostavke zakonske za jednu veliku reformu u koju smo krenuli koja je u potpunosti pripremljena. Međutim, treba se još opremiti urede državne uprave pa će reforma zaživjeti od sljedeće godine. Riječ je o prebacivanju naknada u jedinstveni novčani centar koji će se formirati pri državnim uredima, uredima državne uprave u županijama. Dakle, to će biti jedinstveni novčani centri u koje će građani na jednom mjestu moći dobiti sve naknade. S druge strane, država će znati u naredne u naredne dvije ili tri godine točno koje naknade i kome dolaze što je izuzetno važno jer imamo puno naknada koje dolaze iz različitih resora. Svaka se isplaćuje na različitom mjestu i mislimo da je ovo jedna od reformi koja isto tako može dovesti do znatnih ušteda u proračunu kao što su to bile posljedice dakle i ovih reformi koje su provedene u sustavu socijalne skrbi. Ti centri će rasteretiti prije svega naše Centre za socijalnu skrb koji u ovom trenutku se dosta bave izdavanjem određenih rješenja. U tom trenutku ostat će im puno više vremena za ono što jest njihov temeljni posao, a to je da se bave obiteljima i da rade sa obiteljima kojima je potrebna pomoć. građani će moći na jednom mjestu dobiti sve svoje naknade pa neće morati hodati od jednog mjesta do drugoga. To je posebice važno za ona mjesta koja su prometno izolirana i gdje nema tako puno nekakvog javnog prijevoza kao što ga ima ne znam u Zagrebu, Osijeku ili u nekim drugim mjestima, da mogu odraditi sve onda na jednom mjestu, a Uredi državne uprave u županijama su svima dostupni. Dakle, u ovom zakonu se stvaraju sve pretpostavke da te nadležnosti prijeđu sa Centra za socijalnu skrb kao prve naknade, a onda će ići i dječji doplatak i porodiljne naknade. Dakle, polako će sve naknade seliti tamo. Oni koji se boje da će izgubiti se veza između korisnika i Centra za socijalnu skrb nemaju se razloga bojati. Naime u toj reformi osmišljen je i jedan tzv. stražnji ured u kojem će funkcionirati pojedini djelatnici iz raznih ustanova. To smo testirali sada već na otpisu duga gdje su u jednom uredu funkcionirali ljudi iz Centra za socijalnu skrb, FINA-e i Porezne uprave. I moram reći da je to jako dobro funkcioniralo. Postupci su se određivali vrlo promptno. Svi problemi su se rješavali odmah na licu mjesta jer su svi troje bili svako i svoje nadležnosti i mogli su dati rješenja. Prema tome i ovo će funkcionirati, dakle ovdje je na neki način već proveden određeni pilot projekt. Treba reći da smo bili u prošloj izmjeni zakona stavili jednu odredbu koja je bila motivator i trebala biti motivator ljudima za traženje to je da ukoliko oni koji su radno sposobni ne nađu posao u roku od dvije godine na tri mjeseca gube naknadu na, dakle naši

Dakle, oni koji ne žele prihvatiti radno mjesto za njih već postoji i mehanizam kojim ih odmah brišemo iz našeg sustava i ukidamo naknadu jer se radit mora. Isto tako moram reći da nam se dobrim pokazao i ona odredba o društveno korisnom radu. Dakle, mnoge jedinice lokalne samouprave sada koriste tu mogućnost i većina radno sposobnih korisnika socijalnih naknada žele raditi i biti korisni. Dakle, to je ono što smo znali da im smeta jer su maknuti iz svijeta rada, maknuti su iz bilo kakve socijalizacije i većina njih želi raditi i biti korisno, dakle kroz nekakav društveno koristan rad. I još jedna izmjena u Zakonu o socijalnoj skrbi je povećanje maksimalnih tjednog broja sati, usluge psihosocijalne potpore djece sa teškoćama kada se ona pruža u određenoj ustanovi. Dakle, povećali smo sa 6 na 12 sati tjedno i do 18 sati tjedno smo povećali onim roditeljima, odnosno onoj djeci čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, a dolaze iz jednoroditeljskih obitelji. Dakle, oni koji se sami brinu za svoju djecu najčešće djeca sa sa težim oštećenjima, na žalost jedan broj očeva napušta obitelj onog trena kada se suoči sa ovako teškim oštećenjem djeteta majke ostaju same. I upravo zbog toga što im je puno teže brinuti se za tu djecu mi smo ovaj broj sati koja djeca mogu boraviti u našim ustanovama za njih povećali dakle do 18,00 sati tjedno. I mislimo da je u ovom trenutku to još jedna pomoć roditeljima koji se brinu za djecu sa poteškoćama u razvoju. Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana potpredsjednice Vlade. Imamo prijavljeno dosta replika, idemo po redu. Poštovana zastupnica Nada Murganić. Izvolite kolegice Murganić. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana potpredsjednice Vlade biti ću vrlo kratka u ovoj replici. Naime pozdravljam osobno, i svi mi, svaku akciju i aktivnost koja će dovesti do poboljšanja ekonomskog stanja naših siromašnih građana. Međutim, moje pitanje je s kojim pravom Vlada Republike Hrvatske obećaje nova prava svojim građanima a u isto vrijeme nije im omogućila da ostvare stara već zakonom utvrđena prava? Već cijelu ovu godinu ministrice nisu isplaćivani doplatci za tuđu njegu i pomoć, dječji doplatci, nisu isplaćivane invalidnine i osobne invalidnine onima koji su podnijeli zahtjeve u ovoj godini i krajem prošle godine iz razloga što ne radi jedinstveno tijelo za vještačenje. Dakle, ministrice s pravom zaključujem da su tu nastale uštede zbog kojih ćete moći sada obećavati nova prava. Sredstva u državnom proračunu ne trebate osiguravati, tvrdite vi, jer ste racionalizirali. Ovo nije racionalizacija, ovo je nerad i nečinjenje. Jedinstveni novčarski centar, također tvrdite da za to nije potrebno osiguravati nova sredstva u državnom proračunu. Za njih, podsjećam ministrice i vas i javnost, zadužili smo se u okviru onih 70 milijuna eura kredita. Taj novac vraćat će se ne samo iz ovog proračuna ove Vlade nego u 5 sljedećih vlada i njihovih proračuna. Da krenem od ovog zadnjeg, gospođo Murganić ovo je jedan od kredita Svjetske banke. Vlada prije je isto tako uzela kredit Svjetske banke zbog toga što je to najpovoljniji kredit, najpovoljnije sa najmanje kamatnih stopa. Ako želimo nešto napraviti u RH onda mi nemamo u proračunu sredstava. Dakle, možemo se odlučiti stajati na mjestu, ne raditi ništa, ne pokretati ništa. Meni je žao na primjer što je zajam Svjetske banke potrošen prije 3,5 godine na način da se ništa nije napravilo u sustavu socijalne skrbi. Kompjuteri su stajali kada sam ja došla u centrima za socijalnu skrb, a u centru kad sam došla ovdje u Dubravi, kad sam rekla da ćemo napraviti aplikaciju koja je trebala biti napravljena jer je Svjetska banka dobila podatak da je napravljena a nije bila onda su se djelatnici meni smijali i rekli su evo još jedne ministrice koja priča gluposti i obećava ono što neće napraviti. Ja sam napravila, zajedno sa djelatnicima centra. U 3,5 godine aplikacija funkcionira kao aplikacija koja po prvi puta u Hrvatskoj povlači 8 podataka. I jedina je u sustavu državne uprave koja povlači toliki broj podataka. Na kraju smo uspjeli i sa Poreznom upravom dobiti i njihove podatke u realnom vremenu. Dakle, sve dohotke naših građana koje sada po prvi puta u centru vidimo i možemo izračunati koliki dohodak ima određeno kućanstvo danas u ovom trenutku. To nismo mogli prije 3,5 godine, a za to je potrošen zajam Svjetske banke. Hvala lijepa. upravo zbog toga da bi se ujednačilo vještačenje jer su djeca sa poteškoćama u razvoju jedno pravo za istu bolest dobivala u Varaždinu, drugo pravo u Splitu. Dakle, jedinstveno tijelo vještačenja je jedini način da se ujednači vještačenje i da se tu dosegne određena pravda da se za isto oštećenje dobije isto pravo. To novo tijelo vještačenja, da, ima jedan broj neriješenih slučajeva ali to nije namjerno gospođo Murganić, jer ništa ne radimo s namjerom i nismo mazohisti i nismo zločesti ljudi. Jedinstveno tijelo je dobilo od 1.04. 19 980 predmeta, od toga je 60% odradilo a ostatak ćemo odraditi do kraja godine. Štovani gospodine predsjedniče Sabora, gospođo dopredsjednice Vlade. Ma uzeli ste vi 100 milijardi duga kroz ove 4 godine i s tim napravili samo u zadnjoj godini 18 tisuća manje radnih mjesta nego što je bilo, a kroz protekle tri godine još puno više, manje radnih mjesta. Ali sad o tom potom. Znači, niste napravili ništa sa tih 100 milijardi. A i ovo je praktički beznačajno što vi govorite o 5 kompjutera u vašem ministarstvu. Ja ću se samo osvrnuti na ovo što predlažete da se uvede po 200 kuna dati sirotinji za struju. To je čista prevara i manipulacija. I sve što vi radite u posljednje vrijeme je prevara i manipulacija, a ne ono što ste vi rekli da jest. Znači, Vlada daje po 200 kuna, to nije još jedna naknada, to je uvođenje još jednog poreza hrvatskim građanima. Eto zato vi varate i manipulirate, jer kažete da ćemo mi to svi platiti. A ja sam prvi voljan i glasat ću za ovaj zakon ali da se on ne uvodi novi porez, da se ne uvodi novi porez da bi to platili što vi sad izvoljevate da bi kupili sirotinju, varate i manipulirate, nego da to uzmete od novca za udruge koje uglavnom rade protiv Hrvatske jer je ismijavaju ili blate Hrvatsku. Jer to godišnje košta 300 milijuna kuna, 125 tisuća korisnika puta 200, 25 milijuna kuna mjesečno, to je 300 milijuna godišnje. Vi možete samo za jednu polovinu ili jednu trećinu tog troška što godišnje dajete tim udrugama koje rade protiv Hrvatske možete za 4-godišnji mandat financirati ovu struju. I uzmite, izvolite od tih sredstava pa dajte, dignut ću ruku za to, i da se dade po 400 kn mjesečno jer možemo isfinancirati. Uzmite od parada koje ste radili 25, 50 milijuna što je koštalo. Uzmite današnju sjednicu Sabora, košta 5, 6 milijuna kuna. To je za 5 dana mogli ste samo ne održavati ovu sjednicu 5 dana ste mogli to financirati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. Ovdje nije riječ o nikakvoj obmani i nikakvoj laži, ovdje je riječ o tome da se formula opskrbljivača električne energije mijenja. U toku su pregovori načina na koji će se ona promijeniti. Što znači da oni cijelo vrijeme iz svoje cijene dio plaćaju za obnovljive izvore energije, za određena druga davanja i sve to uplaćuju u državni proračun. U ovom trenutku će se formula promijeniti na način da će oni te 3 lipe uplaćivati za energetsko siromaštvo. Dakle odatle to ide, ne iz proračunskih sredstava. Možda će samo za prvi mjesec biti to pokriveno dok se taj sustav ne uspostavi, ali definitivno je ovdje riječ o jednoj solidarnoj naknadi, ali onoj solidarnoj naknadi koju smo dogovorili sa tri opskrbljivača električnom energijom. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šuker replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa gospođo potpredsjednice Hrvatske vlade ja sam šokiran sa vašom izjavom. To je u suprotnosti što ste potpisali. Dakle vi u svom obrazloženju zakona nemate niti jedne brojke, niti jedne jedine brojke, a u obrazloženju zakona ste naznačili da će sredstva biti osigurana u okviru limita na poziciji Ministarstva socijalne skrbi. E sad kažete dijametralno suprotnu stvar. Čekajte o čemu mi raspravljamo ovdje? Dakle vi ste to napisali, nije to nitko napisao iz HDZ-a. To govorio o neozbiljnosti, jer uvodit novi porez ili parafiskalni namet, a ovo nije ništa drugo nego novi porez i novi parafiskalni namet. Jer prije 3,5 godine je hrvatskim građanima, između ostalog i ovima kojima se navodno danas pomaže, želi pomoći, povećana cijena struke 25% i rečeno je da će se ta sredstva iskoristiti kao investicijski zamah hrvatske elektroprivrede. Dakle 3,5 godine ste im uzimali ono što im u slijedećih 20 godina ne možete vratiti. Šta je sa tim milijardama koje su u prosjeku hrvatskom domaćinstvu negdje oko 80, 90 kuna mjesečno uzima proteklih 44 mjeseca, što je s tim novcima? članak 174.stavak 3.ocjena potrebnih sredstava, to nigdje ne piše. Ako ćemo mi kao Sabor prihvatiti da nam netko kaže ovdje da nam je krivo rekao kad je bio proračun jer ne može na proračunu biti razlike i viška sredstava ako nisu smanjeni određeni rashodi, ne može biti. Ako ih ima onda ste morali napraviti prijedlog preraspodjele sredstava unutar ministarstva da se to vidi. Ovo što vi kažete za tvrtke koje se bave distribucijom električne energije one nisu proračunski korisnici, ta sredstva moraju doći u proračun a vi tu poziciju nemate.

Uredbom Vlade je predviđeno, to isto niste pročitali, formiranje nove pozicije i vi kao ministar financija jako dobro znate da se to može napraviti u proračunu. Prema tome, ja razumijem da vi kao oporba morate tražiti razloge zbog čega je ovo loš projekt, ali meni je važno da će građani dobiti svojih 200 kuna. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik doma Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvažena potpredsjednice Vlade, zakoni nisu usmena obećanja, zakoni nisu usmena objašnjenja, zakoni nisu predizborna obećanja mjesec, dva prije izbora zakoni su oni što u njima piše. A u ovom zakonu ne piše ono što bi trebalo pisati slijedom Poslovnika Hrvatskog sabora koji određuje i obvezuje predlagatelja propisa da navede ocjenu, izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona. O tome ovdje nema ništa. Sve ove priče, obećanja, vi sad pričate da pregovarate o nečemu, to ne može biti, taj zakon nije smio doći na raspravu prije nego što ste osigurali sredstva, a niste ih osigurali a u onome što ste sami napisali zapravo skriva se istina da će se opteretiti državni proračun, da će se prebaciti u 2016.i opteretit slijedeću Vladu, HDZ-ovu vladu sa plaćanjem onoga što ste vi sada pred izbore smislili. Međutim, dobro je što ste priznali svoj potpuni neuspjeh na području socijalne politike i zapošljavanja jer u ocjeni stanja ste napisali sami unatoč recentnom službenom izlasku RH iz recesije situacija na tržištu rada i dalje je vrlo nepovoljna. Naravno da je nepovoljna kad je u srpnju ove godine 18 tisuća manje radnih mjesta nego u srpnju prošle godine. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovana potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. (SDP)** Još jedanputa ću ponoviti preraspodjelom sredstava zahvaljujući racionalizaciji unutar dakle sustava socijalne skrbi novci su za sve osigurani. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Gospođo potpredsjednice Vlade, bilo je vrlo interesantno slušati vaše uvodno izlaganje, pa među ostalim ste rekli da ste smanjivali deficit zadnje 3,5 godine, tako ste ga dobro smanjivali da ste ušli u proceduru prekomjernog deficita. Tako ste ga dobro smanjivali. Samo da vas podsjetimo da ste prešli preko 5% deficita u proteklim godinama itd. Dakle to vaše smanjivanje deficita nije se dogodilo, niste osigurali sredstva. Danas ćemo inzistirati na tome da kažemo hrvatskoj javnosti da niste osigurali sredstva za ove mjere koje su danas predviđene ovim vašim prijedlogom zakona. Dakle, ne postoje sredstva u proračuna koja su predviđena za isplatu tih sredstava. Rekli ste da ste 3,5 godine radili sa Institutom Hrvoje Požar da bi uveli ovu naknadu, 3,5 godine dakle od početka vašeg mandata do danas ste radili na uvođenju ove naknade sa Institutom Hrvoje Požar, to ste rekli, to ste izjavili. Jeste li izračunali sa Hrvojem Požarom, sa institutom koliko ste tim domaćinstvima uzeli temeljem odluke o povećanju struje za 25%? Jeste li izračunali taj podataka? Koliko je to puta više od svih ovih sredstava koje ste nigdje predvidjeli za isplatu novih naknada? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. Pa još jedanputa ću ponoviti novci su za sve osigurani u sklopu, dakle na pozicijama Ministarstva socijalne politike i mladih. Što se tiče deficita najlakše je reći da je stvar nastala jučer. Deficit nije nastao jučer, deficit se gomila godinama. Dakle sve ove vlade i vi nosite svoj krimen za to, prema tome ne možete se oprati od toga jer deficit je narastao i u vaše vrijeme. meni bi bilo drago da ste vi kao oporba kojoj je jako stalo do boljitka u ovoj zemlji podnijeli barem jedan zakonski prijedlog ili podržali barem jednu reformu koju je Vlada Zorana Milanovića pokrenula. Nažalost, sve ijednu ste nastojali rušiti i to uvijek na ulici, ne u ovom Parlamentu. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Domagoj Milošević, replika. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo Opačić, rado bismo mi podržali koju reformu da je ijedne bilo u protekle 4 godine, ali sada to na stranu. Dakle, znamo da je predizborno vrijeme, ali to ne dozvoljava vama da izvrćete činjenice. Prvo, dakle rekli ste da je vaša Vlada, tj. Vlada gospodina Milanovića naslijedila golem deficit 2011., taj deficit podsjetit ću vas bio je preko 20 milijardi nakon što je vaša Vlada 11 milijardi kuna troška jamstava za brodogradnju stavila u deficit 2011., bez obzira na godine prije koliko se to nakupljalo. A od 14 milijardi što je razlika deficita iz 2011.ova Vlada može samo sanjati, nažalost. Znači skok će biti stotinjak milijardi kuna što uostalom potvrđuje i gospodin Linić vaš bivši ministar financija.

da je bivša HDZ-ova vlada kriva za proceduru prekomjernog deficita, pa ću vas podsjetiti, da HDZ-ova vlada je odgovorna što je danas Hrvatska punopravna članica EU, ali vi ste državom upravljali dvije godine prije nego što smo ušli u proceduru prekomjernog deficita. Dakle Hrvatska je ušla u ljeto 2013., tada ste i vi već dosta dugo bili na vlasti. I na kraju, dozvolite mi samo još jednu rečenicu, a to je dakle uredu su socijalne mjere, međutim da ova Vlada u proteklih 4 godine nije uništila 80 tisuća radnih mjesta dokazano izračunato uništila standard hrvatskih građana 10%, osiromašila nas sve onda bi naravno socijalne mjere danas bile potrebne u punoj manjoj mjeri. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, 2013.godine u riziku od siromaštva živjelo je 22% djece, a 10% kućanstava nije imalo za grijanje zimi 2013.godine. mi smo u 2015.godini, a vi kada govorite o sustavu socijalne skrbi kažete da se tamo nalaze i oni koji se služe i prevarama i manipulacijama. Govorili ste o racionalizaciji za koju ste vi navodno zaslužni, pa ću vas tako podsjetiti na siječanj prošle godine kada ste vi racionalizirali upravo najugroženije građane, smanjili ste socijalna davanja, posebice obiteljima s više djece i to čak za gotovo 15% i na račun njih uštedili ste godišnje na račun onih najsiromašnijih građana 140 milijuna kuna, dakle to je vaša racionalizacija. Do donošenja tog zakona reći ću vam točan podatak, pomoć za uzdržavanje za sedmeročlanu obitelj iznosila je 3.000 kuna, nakon vaše racionalizacije, to je bilo 440 kuna manje. Ustvrdili ste danas da je struja univerzalni energent, tako ste dokučili u svom izlaganju, a ja ću reći da je ovo univerzalna metoda manipulacije univerzalnim energentom. Gospođo ministrice jednostavno rečeno, sve će to platiti hrvatski građani, ovo jest novi porez i ovo je novi život na dug. Ono što niste rekli u svom izlaganju, to je da gotovo pedesetak članaka ovog zakona kojeg ste predstavljali stupaju na snagu 1.6.2016.godine, ovo je čista manipulacija i politički populizam. Što se tiče stupanja na snagu, stupa samo ovaj dio koji se tiče reforme, dakle jedinstvenog novčanog centra, sve drugo stupa danom objave u Narodnim novinama. Što se tiče kao što vi kažete moje racionalizacije na štetu višebrojnih obitelji dakle mi smo u reformi morali donijeti odluku da limitiramo najzadnju visinu naknade, limitirali smo je na onoliko koliko je u tom trenutku bila minimalna plaća 2.900. Dakle ako žena koja radi u tekstilnoj industriji po 12 sati dobije 2.400 i hrani po troje, četvero članova obitelji jer suprug ne radi,mislimo da više ne može dobiti niti netko na socijalnoj pomoći, to više što se višebrojne obitelji socijalnu pomoć dobivaju u svim jedinice lokalne samouprave i imaju dodatnu kumulaciju. Mi smo imali situaciju da su nam obitelji imale po 15.000 kuna kada se sve skupa zbroji dječji doplatak, porodiljne naknade, socijalni programi iz jedinice lokalne samouprave, posebno tamo gdje su izdašniji kao što je to grad Zagreb. Dakle ako netko misli da je jako pravedno da se bolje živi od naknada nego od rada onda ja mislim da je to pogrešna poruka. Dakle 2.900 je bilo u tom trenutku minimalna plaća, sada je 3.000 i na toliko smo limitirali gornji iznos socijalnih naknada koje se mogu od strane države kumulirati, dakle ostalo je sve ono što od lokalne samouprave još se dobiva. I s druge strane, da djeca koja imaju problema s toplim obrokom u školi bilo je i za vrijeme vlade Jadranke Kosor i za vrijeme vlade Ive Sanadera, ali jedino je ova Vlada 17.500 djece riješila i od 5.mjeseca ove godine i evo sada od prvog dana školske godine 17.500 djece dobit će jedan topli obrok u školama. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo ministrice, u ovom vašem prijedlogu zakona nisam mogao razaznati što su to hrvatski branitelji koji su ostali bez opskrbnina. Opskrbnina koje su bile definirane za njih oko 6.000 iznosile su 1.092 kune. Današnje vaše povećanje koje dijelite kao 15% povećanje zagarantirane tj. zajamčene minimalne naknade iznosi 800 plus vaših 15% 120 kuna 920 kuna. Pa mislim, recite mi što su to ti hrvatski branitelji koji danas u vašem registru socijalne kategorije nisu uopće prepoznati kao takvi, kao branitelji nego su svi jednaki socijalni slučajevi. I recite mi sljedeće, kada se već toliko brinete o riziku od siromaštva dijeleći ono što se zove pomoć za opskrbu energentima električnom energijom, pa zar niste vi te siromahe stvorili kada ste povećali 25% struju na početku mandata? Danas govorite o uštedama. Uštede su vidljive, da sve je više sirotinje koje ste izbrisali sa Zavoda za zapošljavanje pod paskom da nisu dovoljno aktivno tražili zaposlenje. I sami govorite u svojem izvješću da situacija na tržištu rada i dalje je vrlo nepovoljna. 36 tisuća hrvatskih branitelja, već je taj broj i prešao i više je, traži zaposlenje bez uspjeha. Oni su ti koji bi trebali biti sa opskrbninama da mogu preživjeti, danas ih kao kategoriju uopće u vašoj socijalnoj skrbi ne poznajemo. Danas vaša zamjenica kaže da ta kategorija nije prepoznatljiva u vašoj socijalnoj kategoriji zajamčene minimalne naknade. Recite mi, koliko je to zajamčena minimalna naknada za hrvatskog branitelja?. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, odgovor na repliku poštovana potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. Dakle, oni koji su ušli u sustav socijalne skrbi imaju svi jednaki tretman, dakle oni koji su samci 800 kuna, oni koji imaju djecu dakle na svako dijete se dobiva još određena naknada. Htjela bih samo korektnosti radi reći da branitelji koji su ušli u sustav socijalne skrbi, a riječ je o radno sposobnim braniteljima, su branitelji koji su u jednom dijelu dobili nešto više jer smo prepoznavali obitelj za razliku od opskrbnine koja to nije prepoznavala. Dakle razliku za samce koji su dobivali opskrbninu od 1090 kuna, razliku od 800 kuna ako je samac do 100 i nešto nadoknađuje Ministarstvo branitelja, tako da nisu na gubitku. A oni koji imaju djecu su dobili više jer je opskrbnina prepoznavala samo branitelje samca a mi prepoznajemo cijelu obitelj. Prema tome, u tom dijelu su branitelji koji imaju djecu dobili nešto veću naknadu. Hvala lijepa, iscrpili smo listu replika i odgovora na repliku. Idemo, da li predstavnici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Da, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, poštovani predsjednik Odbora zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, gospođo potpredsjednice Vlade sa suradnicima. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 70. sjednici odbora raspravio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi sa Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je ovaj Zakon raspravio kao matično radno tijelo a uvodno u obrazloženju podnijela je predstavnica predlagatelja iznoseći razloge za donošenje zakona po hitnom postupku. Kako je istaknuto predloženim zakonom povećanjem socijalnih naknada te uvođenjem posebnih naknada za ugrožene kupce energenata spriječiti će daljnje produbljavanje siromaštva kod najugroženijih skupina stanovništva. Praćenjem provedbe važećeg zakona u razdoblju njegove primjene utvrđeno je da su samci koji su nesposobni za rad, te djeca samohranih roditelja, odnosno djeca iz jednoroditeljskih obitelji najugroženije skupine stanovništva s obzirom na ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu te se nalaze u najvećem riziku od siromaštva. Stoga se i glavna izmjena zakona odnosi na povećanje iznosa zajamčene minimalne naknade. U prvoj kategoriji je 11090 korisnika i za njih se naknada povećava sa 800 na 920 kuna. U drugoj skupini 3103 korisnika i povećanje iznosi sa 320 na 440 kuna. Također uvodi se i nova naknada za energetski ugroženog kupca čiji će iznos od 200 kuna uredbom propisati Vlada Republike Hrvatske a takvih ljudi u Hrvatskoj ima oko 125 tisuća i oni će dobiti vaučer za struju koji neće moći koristiti ni za što drugo. U raspravi je pohvaljen jedan od noviteta zakona koji se odnosi na prebacivanje nadležnosti za rješavanje o pravu na zajamčene minimalne naknade, na urede državne uprave u županijama. Kako je istaknuto time će se rasteretiti stručne radnike centara za socijalnu skrb koji više neće obavljati administrativne i upravo financijske poslove vezane za administriranje ove naknade te će se moći kvalitetnije posvetiti individualnom stručnom radu sa korisnicima. Također izmjenama zakona ukinuti će se odredba prema kojoj radno sposobna osoba koja prima zajamčenu minimalnu gubi pravo na tu novčanu naknadu od države nakon 2 godine. Jedna od izmjena je i povećanje maksimalnog tjednog broja sati usluge psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama sa 16, 12 sati tjedno, osobito djeci čiji roditelji imaju status roditelja/njegovatelja a dolaze iz jednoroditeljskih obitelji do 18 sati tjedno. Tijekom rasprave izneseno je i neslaganje sa konstatacijom da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Međutim, kako je objašnjeno u daljnjoj raspravi, upravo zahvaljujući informatizaciji, racionalizaciji i konsolidaciji sustava detektirano je gotovo 8 tisuća predmeta u kojima su ustanovljene pogreške te su obustavljene njihove isplate a iznos koji je preostao preusmjerava se na ove dvije, najugroženije kategorije. Tako broj korisnika socijalne skrbi sada odgovara realnom broju građana koji su doista siromašni i trebaju socijalnu potporu. Na primjedbu o uvođenju ovih mjera neposredno pred izbore istaknuto je da je Vlada Republike Hrvatske već u prvoj godini svog mandata odmah za 200 kuna povećala naknadu samcima. Nakon rasprave članovi odbora većinom su glasova 7 glasova za i 1 suzdržani odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani predsjedniče Odbora. Da li predsjednici drugih radnih tijela žele iznijeti svoja izvješća? Ne. Idemo onda u raspravu. Otvaram raspravu. I u raspravu idemo po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub zastupnika Nezavisnih ljevičara i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, ministrice nema, pozdravljam suradnice ministrice. … /Upadica samo …. Poštovane kolegice i kolege. Zastavicu prvog populiste Hrvatske i prvog demagoga Hrvatske od sada već mogu reći bivših Laburista preuzeo je gospodin Zoran Milanović. S ove lijeve, meni lijeve strane, pa barem sto puta sam čuo vi ste populisti, demagozi svaki puta kada bi itko predložio iti jednu mjeru koja olakšava život građanima Republike Hrvatske. Da nisam slušao, nisam bio na početku govora potpredsjednice Vlade, vjerojatno ne bih vjerovao nekom drugom da mi to interpretira. Rekla je da 3,5 godine su izračunavali sa jednim institutom, što obezvređuje Institut Hrvoje Požar jer zamislite da je on izračunavao 3,5 godine koliko treba iznositi naknada onim koji ne mogu plaćati struju. To su vrhunski znanstvenici zaista. Ja mislim da treba netko iz Instituta Hrvoje Požar dići glas protiv ove uvrede. je to istina onda takav institut nam ne treba. Ako su doista socijaldemokrati socijaldemokrati onda su trebali ovu mjeru uvesti ne tri tjedna prije raspuštanja Sabora ili dva tjedna ili tjedan dana prije raspuštanja Sabora nego tri tjedna nakon što su stupili na vlast. Trebali su, a spremali su se, od ostavke bivšeg premijera Sanadera se znalo da će SDP doći na vlast. Tada su trebali sa raznim institutima izračunavati i pripremiti se i u prvom tjednu, prvom mjesecu ili prvih šest mjeseci napraviti sve ono što pokušavaju demagoški raditi sada 5 minuta do 12 ili 5 minuta poslije 12. Ovo jest čista demagogija i čisti populizam ili prljavi, kako god hoćete. Da je to netko se usudio napraviti prije s ove lijeve stranice letjele bi strelice više nego što su ih ispucali Indijanci u svim ratovima, otrovne strelice. Pazite, izvanrednu sjednicu Sabora sazivati zbog onog što se trebalo napraviti prije 3,5 godine i sad reći, okititi se medaljama zbog toga što socijaldemokratska Vlada, ja stavljam uvijek pod … ne od sada nego od prije 3 godine, se kiti osjećajem prema onima koji nemaju. i u 7 dana stave 50% popusta. Prvo ste digli struju 25%, a sada dajete ljudima kojima ste uzeli, zbrojite koliko je to mjeseci 25% više, sad im dajete 200 kuna. A vjerojatno ili možda čak, nemam kuglu pa da mogu gatati, čak nećete vi taj novac više osiguravati. Ili nije bitno tko će osiguravat ali prebacujete na neku drugu Vladu. Pa taman da i vi osvojite vlast bit će neka druga Vlada, možda i neki drugi premijer. Rekli ste da vam treba 3,5 godine da biste izračunali koliko treba naknada za siromašne iznositi naknada, pomoć onima koji ne mogu plaćati struju. A koliko vam onda treba da pokrenete ekonomiju, 100 godina, ako ste 3,5 godine izračunavali za ovih 200 kuna. Koliko onda treba, koliko vam treba da pokrenete gospodarstvo, koliko vam treba da napravite reformu sudstva. Prije sam čuo od potpredsjednice Vlade da ste napravili neke velike reforme. Pa ja bih molio da kažete bar jednu koju ste sproveli, koju ste ovdje raspravili i sproveli i koja djeluje. koja je to reforma, sudstva, gdje smo u svemu smo na dnu, europskome dnu pa i svjetskom dnu, osim po osjećaju Vlade prema siromašnima tjedan dana prije izbora, tjedan dana prije raspuštanja Sabora. Kaže potpredsjednica Vlade maloprije da je bilo gladi i u vrijeme Vlade Ive Sanadera i u vrijeme Vlade Jadranke Kosor. Ja sam čuo nešto drugo, da u Hrvatskoj barem 2-3 puta sam tražio stanku ovdje u Saboru zbog gladne djece u školama, prije godinu i pol dana. Otrovne strelice su letjele. Nazivan sam pogrdnim imenima zbog toga, rekli su da uznemirujem javnost lažima, a danas se kaže da ima 17000 te djece, sad najedanput godinu i pol dana. Opet kažem tjedan, dva, tri ili četiri prije raspuštanja Sabora nahranit će se 17000 gladne djece u školama. Hoće se netko ispričat pa reći oprostite, krivo smo vas optuživali, ima gladne djece? Tada je ministrica izjavila postoji bezbroj novinskih naslova, samo su romska djeca gladna. To je njezina rečenica, a danas 17000 ili je toliko romske djece u školi. Dakle da, bilo je sasvim sigurno u to vrijeme i u vrijeme prethodnih premijera gladne djece u školama ali onda nije se trebalo prije godinu i pol dana kada je opozicija pokrenula da se pomogne toj djeci, onda nije trebalo govoriti da nema gladne djece, da je to izmišljotina oporbe. Tada je premijer rekao, sjetite se, da nisu problem gladna djeca nego gojazna djeca. Sjetite se onih šnita kruha, što sve nije govoreno, a sada najedanput sve se preokrenulo. Ima gladne djece, mi smo ti koji ćemo nahraniti gladnu djecu, mi osjećamo ne vi iz opozicije. Čudno! Tko je sad demagog? Sad prosudite sami tko je demagog. Kaže da će se davati siromašnim obiteljima 200 kn za energetsku naknadu i to može prema proračunima ostvariti 125000 građana, odnosno 73000 kućanstava po recimo 3 glasa, to puta 3. To je negdje oko 220000 glasova za 25 milijuna. To vam je kupovanje glasa za 113,6 kn, a uzeto je nekoliko tisuća kuna na povećanju struje zbog velikih investicija koje će HEP ostvariti tokom 2012., trinaeste, I da je ostvario te investicije danas bi struja valjda bila niža cijena. Nije ostvario niti jednu investiciju, kao što nisu ostvarivane investicije do sada. Kaže gospodin premijer Zoran Milanović to je borba za ljude, a ne kupovanje glasova. Pa kako to da se niste tri i pol godine borili? Saznali smo od potpredsjednice Vlade, nisu se borili jer su izračunavali tri i pol godine, pa se nisu borili, morali su izračunavati. Sad kad su sa doktorima nauka, akademicima izračunali koliko treba dati sada imamo tu cijenu od 200 kuna. I postoji još druge naknade koje će se davati. Koliko? Koliko dana ili koliko mjeseci će ova Vlada odlučivati o ovome što mi danas glasamo, s tim da odmah kažem ja sam za svaku pomoć. Treba pomoći svima onima koji nemaju, treba uzeti onima koji imaju previše i dati onima koji nemaju. Međutim, treba nazvati ovaj zakon imenom koji on zaslužuje, da je on donijet prije tri godine ili barem prije godinu i pol dana tada bismo vjerovali da zaista ova Vlada ima namjeru zaštititi siromašne. Premijer je nebrojeno puta govorio da se neće dodvoravati glasačima, da će raditi principijelno, da neće rezati vrpce, da neće odlaziti na lažna, na postavljanje lažnih kamena temeljaca. Ja mislim da će i on ako zatreba do samoga izbora otvarati liftove kao što su to radili u nekoj od Vlada, više se ne sjećam kojoj. Horacije je u Hamletu jednom dvorjaninu koji je mnogo toga izgovorio, a nije se toga pridržavao rekao: "Njegova je lisnica prazna, sve je svoje riječi prokockao." To je onaj Plan 21. Shakespeare je zato aktualan jer govori politika se nije puno promijenila od njegovih vremena pa niti od antičke Grčke nije se promijenila. Na žalost ovo s čim se mi danas suočavamo je predizborni trik i sasvim sigurno da mnogi koji nemaju da će im dobro doći 200 kn, da će se upecati na taj mamac. Ali mnogo je i onih koji će se pitati zbog čega mi tih 200 kn nisu dali prije? Zbog čega nisu bili osjetljivi prema nama svih ovih godina? Zbog čega Socijaldemokrati dijele samo pred izbore? S obzirom da je gospodarska kriza potrajala dulje od očekivanog, sjetite se svih onih obećanja koje su bile 2011., 2012., unatoč recentnom službenom izlasku Republike Hrvatske iz recesije slične postotke rasta upravo je SDP kad je bila predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor nazivao statističkom pogreškom. Situacija na tržištu rada i dalje je nepovoljna. Znači da je svakodnevno hvalisanje o izlasku iz krize samo još jedna obmana ili laž za javnost ili je ovo obmana što danas donosimo. Pričanje markovih konaka o tome da izlazimo iz krize izgleda da nije točno. Zakon o povećanju socijalnih prava donosite po hitnom postupku zbog potencijalnog produbljivanja siromaštva barem tako stoji u objašnjenju. Kako će se dodatno produbljivati siromaštvo ako izlazimo iz recesije? Zbog čega po hitnom postupku ne donesete primjerice i plan natalitetne politike prema, jer prema podacima UN-a Hrvatska je među 10 zemalja s najgorim demografskim trendom i za 35 godina bit će nas 700000 manje. Zašto o tome nismo raspravljali? Zašto ne brinete o tome? Dakle, samim zakonom želite dati mrvice socijalno ugroženim građanima, odnosno kupiti njihovu naknadu za nekih stotinjak kuna u prosjeku, znači u prosjeku ili u najboljem slučaju vaučerom za struju i plin u iznosu od 200 kn. Ako ljudi ne pronađu posao vi ćete ih dobrodušno držati još neko vrijeme na socijalnoj pomoći, jer ste eto zabrinuti da ne postanu siromašni. Mnogi od vas valjda žive na mjesecu iz luksuznih limuzina kojima se vozite stvarno zaista izgleda drukčije. Ljudi koji rade i žive u siromaštvu, a zamislite kako je tek onima koji su nezaposleni ili prisiljeni primati socijalnu pomoć koju dajete tri tjedna prije raspuštanja Sabora. U demagogiji o ovoj o kojoj danas govorimo Zoran Milanović bi pobijedio i Chucka Norissa. Hvala lijepa. Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Imamo prijavljeno 7 replika, idemo po redu. Poštovani zastupnik Frano Matušić, replika. **Matušić, Frano Kolega Vukšić evo i vi ste primijetili ovu činjenicu koju je spomenula potpredsjednica Vlade, a to je da su 3,5 godine trebale da Institut "Hrvoje Požar" zajedno sa cijelim ministarstvom donese jednu ovakvu I naravno, spomenuli ste i činjenicu da je Vlada na početku svog mandata povećala cijenu struje za 25% kako bi investirala, kako bi pokrenula investicijski ciklus kako bi došlo do gospodarskog rasta. Ja ću podsjetiti vas, a i cijelu hrvatsku javnost koja nas vjerujem prati, barem jedan dio nje, da su na početku svog mandata obećavali u 2012. godini rast od 3%, gospodarski rast, a sljedećih godina su obećavali 4%, a na kraju, dakle u 2014. i 2015. su obećali 5% godišnji rast BDP-a. Što je bilo u realizaciji? -2% u prvoj godini pa onda i dalje minuse. Tako da mi danas nismo ni na razini 2013. godine kad gledate stanje u gospodarstvu, nismo ni na razini 2013. bez obzira na ovaj rast od 1,2%. A kad govorimo o tom rastu 1,2% idemo razobličiti zašto je došlo u jednom kvartalu, ne govorimo o godišnjem rastu. O godišnjem rastu ćemo govoriti na kraju godine, tek kad završi cijela godina i sigurno neće biti iznad 1%, može biti samo ispod 1%. Ali ja želim da bude veći, ja želim da bude 5% ali je nemoguće s ovakvom Vladom i s ovakvim potezima koje radi. Dakle, što se dogodilo sa tim kvartalnim rastom? Jedan cijenjeni makroekonomist je vrlo jasno rekao, tri su faktora, ISIL, sunce i nafta. Ja bih još dodao i žilavost privatnog sektora usprkos Vladi i usprkos onomu što radi Hrvatska vlada, samo zato. Ja mislim da je svima jasno da nikakvih reformi nije bilo, nikakvih investicija. Nije trebalo povećavati 25% cijenu struje, trebalo je ostaviti na toj razini jer nisu se radile nikakve investicije. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. u državni proračun. Ako se sjećate u raspravama koje smo vodili oko proračuna svake godine, kada je još bio ministar financija kolega iz mojega kluba gospodin Slavko Linić, nismo mislili da ćemo se ovako sretati i biti u istom klubu, govorili smo da je kriva politika Vlade, kriva štednja, da se ne smiju povećavati cijene, da se moraju smanjivati porezi, međutim Vlada nije slušala. Vi ste zaboravili još jedan element koji je vrlo važan zbog čega turistička sezona hvala Bogu je dobra. A to je Grčka. Znači grčka kriza, mnogo kriza se dogodilo koje su nama išle na ruku. Međutim, neće vječno trajati te krize. Mi nismo u turizmu napravili tako veliki iskorak da bismo imali toliko dobre rezultate kakvi su bili. Znači, sve okolnosti su nam išle na ruku. Treba ponoviti onu jednu sentencu koja govori tko se mača lača od mača i pogiba. A to ću se vratiti na demagoške parole u kojima se govorilo u početku silovito kad se govorilo o ovom rastu od 3 do 5%, a ostvarit će se rast, ja bih htio da se ostvario taj rast. Mislim da nitko ne sjedi ovdje tko ne želi da nam bude 5% pa ako treba i 10%. Znači, svima nama bilo bi puno bolje. Ne bi bilo problema u Hrvatskoj. Međutim, to se nije ostvarilo. Ali, oni koji su predbacivali na dobronamjernim prijedlozima danas rade stvarno su prvaci u demagogiji.

Ustava gdje se RH definira kao socijalna država. Članak 3. također govori o tome kako je najveća vrednota u RH upravo socijalna pravda. A članak 58. govori da država je dužna slabim, nemoćnim i drugim nezaposlenima i nesposobnima za rad, nezbrinutim osobama osigurati pravo na pomoć i podmirenje osnovnih životnih potreba posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovo uključivanje u društveni život, itd. Postoje i druge brojne odredbe. Također, kažete da je ovakav prijedlog zakona Vlada trebala donijeti odnosno predložiti tri tjedna nakon preuzimanja vlasti. Vi dobro znate, vjerujem da znate, da ovakve mjere se mogu napraviti i predložiti jedino ako imate koliko toliko sređeno stanje. Pa vi dobro znate da su ljudi po socijalnu pomoć dolazili u Mercedesima. Prema tome, mi se ne plašimo. Ja osobno mislim ni Vlada ni svi mi ovdje da ovakve dobre mjere nazivate populizmom. Naš princip je bolji život građana, a vi to nazivajte kako god hoćete. I još ću vam reći, dakle i ovim prijedlogom zakona uvodi se red, uvodi se pravda. A kao što je rekao veliki ruski pisac Asimov da bi bio red očito netko mora biti zadužen i za nered. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvažena kolegice Ingrid Antičević-Marinović nadam se da ne smatrate da sam ja zadužen za nered, a možda i jesam ne znam, jer vi tumačite svaku dobronamjernu kritiku izazivanje nereda. Kažete ovako, da u Ustavu piše, pa žalosno što ste sad pročitali tek Ustav, što niste čitali prije 4 godine Ustav? I vidjeli da u Ustavu piše da treba potrebnima pomagati. Vi ste Vi ste se sjetili tri tjedna prije ili tjedan dan, dva tjedna prije raspuštanja Sabora da treba pomagati onima koji su siromašni. Pa strašno, strašno! To niste smjeli danas reći. Znači vi ste se sjetili da socijalna je država ona koja pomaže siromašnima, kada, valjda sve vrijeme, a ne tri tjedna prije raspuštanja Sabora. Ovo je mjera koja košta 25 milijuna kuna mjesečno. Sjetite se svih automobila, pametnih telefona za koje trebaju pametni ljudi jer telefon sam po sebi ne radi koliko ste bacili novaca, koliko imamo, govorili smo 100 puta ovdje u Saboru koliko ima agencija, vijeća nepotrebnih, koliko stotina milijuna se bacilo. Vi sada kažete da nije bilo novaca, da je to trebalo 3,5 godine izračunavati da bi se dalo 200 kuna onima koji imaju najmanje. To je čisto kupovanje glasača za koje drugi nemaju novaca, ne posežu u kasu. Ono što radi Milan Bandić u Zagrebu vi sada radite na nivou države i to je to, vjerojatno ćete i u koaliciju. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Vukšić slažem se s vašom tvrdnjom da je premijer Zoran Milanović postao prvi populista Hrvatske, to jest, to građani znaju i građeni će sa takvim mislima izaći i na ove izbore. Činjenica je da Vlada koja pribježe, koja prilazi populizmu ili s populizmom ide na izbore priznaje svjesno da nije učinila ništa, znači nema nije napravila niti je ostvarila svoje ciljeve i onda populizmom idemo uhvatiti ono što se uhvatiti da. Međutim, spomenuli ste investicije i zašto je podignuta cijena električne energije 24%. Pa evo što su oni obećali u onom famoznom programu rada Vlada 2011.-2015., to piše na osmoj stranici i svima je dostupno, to su oni obećali učiniti sa time što su podigli cijenu. Pa evo što piše: "Izgradit ćemo nove elektrane i to četiri hidroelektrane na Savi, dvije na Dravi, hidroelektranu Senj, hidroelektranu Kosinj, termoelektranu Plomin 3, termoelektranu Ploče, nove blokove plinskih termoelektrana Zagreb i Sisak, nove plinske termoelektrane u Slavoniji i Dalmaciji. Zatim poticat ćemo ulaganja u postrojenja iz obnovljivih izvora energije, ulagat će se u gradnju plinovoda i skladišta plina, istraživanje i eksploataciju nafte i to je propalo i plina, osuvremenjivanje rafinerija u Rijeci i Sisku bolje ne pričati o tome, ELG Omišalj, naftovod Družba ADRIA i južni tok." Znači sve to u 4 godine, malo ćemo podignuti cijenu električne energije. Što se desilo? Dobit HEP-a prošle godine 2 milijarde i 700, prihodi HEP-a 2011. 13 milijardi 173 milijuna, 2013. 14 milijardi i 670 milijuna kuna. Znači za 1 milijardu i 600 milijuna kuna podižu prihode, svoju dobit, uzimaju građanima i sada idemo pred izbore u slijedeći krug, idemo oporezivati sve građane sa 3 lipe po kilovatu da bi dali 200 kuna vaučer siromašnom. Pa imamo dobit od 2 milijarde i 700 pa izvolite umanjite te račune tim koje ste identificirali da su siromašni i pustite ostale građane. Nekome će račun rasti 8 kuna, nekome 30, nekome 50 ovisno o potrošnji. A ne, neostvarite ciljeve i idemo ponovno svima uzimati novce. zbog toga nisu ostvarene jer su mislili da će biti previše struje ako ostvare …/Upadica se ne čuje./… Gledajte kada neko ne ostvari niti jedno obećanje od tih, nije napravljena niti jedna hidroelektrana i kada ima višak, a rekli smo da državna poduzeća ne postoje zato, barem tako mislim da bi ostvarivala profit i da bi muzla građane tada su trebali, znači elektra je trebala snositi troškove onih koji ne mogu plaćati struju i plin a ne povećavati za 3 lipe svim građanima i reći vidite to je Vlada napravila. Dajte meni te poteze da ja to napravim da vidite kako ću nabacat poreze, povećat cijene i stavit nešto sebi u džep. Kad bi radio logikom mnogih koji vladaju u Hrvatskoj. Ovo jeste populistička mjera zato što je donešena prije izbora, da je ona donešena prije i da su se njome koristili siromašni građani 2 godine, 3 godine nitko ne bi mogao reći ništa. Međutim kada su predlagane od opozicije ili djela opozicije neke od mjera koje bi olakšale pa i predlagali smo i zakone to je sve hametice odbijeno ne samo odbijeno, ismijavano od Kukuriku koalicije. Hvala lijepa. Poštovana kolegica zastupnika Gordana Sobol replika. ste govorili o tome da li je u ovoj državi uopće provedena bilo kakva reforma, postavljali ste si upit, pa i svima nama kako je moguće da eto jednom renomiranom institutu je potrebno 3,5 godine eto da izračuna koliko bi trebao biti iznos pomoći ljudima koji imaju problem sa pristupom energentima odnosno sa mogućnošću plaćanja. Pa kolega Vukšić, zajedno ovdje sjedimo u ovom Saboru već nekoliko godina, prije godinu i pol dana u ožujku 2014. godine ova Vlada je po prvi puta za razliku od svih tada dotadašnjih Vlada donijela nešto što se zove Strategija borbe protiv siromaštva u RH za period 2014.-2020.godine. Negdje u 11., početkom 12.mjeseca prošle godine donesen je detaljan program provedbe te strategije sa točno konkretiziranim mjerama šta, kada, u kojem periodu će se učiniti da bi borba protiv siromaštva u Hrvatskoj konačno započela i imala efekata. imala efekata. To je ova Vlada napravila, između ostalog i u suradnji sa jednim institutom kao što je Hrvoje Požar koji sigurno nije imao posao samo da izračuna koliko u kunama iznosi taj vaučer koji će dobiti siromašni građani. Vi kao saborski zastupnik biste to trebali znati pretpostavljam, jer u konačnici i sve ono što smo radili ne samo ovu godinu nego i godine prije toga su bile u skladu sa zacrtanim reformama ili vi također mislite da kada netko kaže, treba napraviti reformu socijalnog sustava, ajmo sada pucnut ćemo prstima preko noći sve će biti riješeno. Dakle radi se o reformi socijalnog sustava u ovom slučaju, a vi pogledajte pa ćete vidjeti koji su sve elementi te reforme. Ovaj zakon o kojem danas raspravljamo upravo je posljedica reforme, … što je zacrtano u strategiji i u programu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvažena kolegice Sobo, da li nakon strategije koju smo usvojili u Saboru Strategije borbe protiv siromaštva ima manje siromašnih? možemo donositi strategije svaki dan, strategije, jeste li koju strategiju proveli u djelo? Kažete da se to ne može preko noći napraviti, da li treba za svaku strategiju 1.600 noći otprilike koliko je prošlo treba 1.600 noći ovako prstima svaki puta 1.600 puta ići i treba svaki puta čekati predizborno vrijeme da bi se napravili neki potezi zamislite onih koji ste sigurni da će izaći na izbori i kojima ćete olakšati taj mjesec život, jedan mjesec ćete? Što ako nakon toga ne bude novca? Pa šta vas briga bit će neka druga Vlada, nećete biti vi. Mislim da nisam ništa pogriješio. Drugo, Institut "Ruđer Bošković" ja kažem da obezvređujete Institut, pardon Hrvoja Požara zbog toga što kažete pa gledajte to sjedne jedan znanstvenik izračuna za jedno popodne. U tome koliko ima u Hrvatskoj jedna trećina hrvatskih građana se smatra da su siromašni, jedna trećina, došlo je na to. nakon te strategije ništa se nije poboljšalo. Svi oni pametni, školovani bježe iz Hrvatske jer znaju da ovdje nema ni pravde ni pravednosti i zbog toga odlaze i to je posljedica ovakve politike i ove Vlade i prethodnih vlada naravno, ali sada govorimo o ovoj Vladi jer ta Vlada vlada već 4 godine.

prijedlog zakona je da proučimo sadržaj i da se o njemu očitujemo odnosno da dajemo prijedloge za poboljšanja, te da ga na kraju podržimo ili ne. U vašem izlaganju sam mogao čuti puno toga ali ponajmanje o tome što mislite o konkretnom sadržaju ovog zakona, da li je on dobar ili loš. Uostalom mislim da je sadržaj zakona izuzetno dobar, da će pomoći jednom širokom spektru ljudi i da je potreban. To iz vašeg izlaganja nisam mogao do kraja shvatiti. Ja bi glasovao za ovaj zakon da je predložen i prije 6mjeseci, glasao bi za njega da je predložen i 6 mjeseci kasnije. Dakle recite mi, da li ste vi za ili protiv ovog zakona, da li ga podržavate jel on pomaže ljudima sada, pomaže ljudima u budućnosti. Mislim da nije dobro da se ovaj zakon odgađa ili da se ne donese, a iz vašeg izlaganja nisam mogao čuti o tome kako ćete se vi uopće očitovati na ovaj zakon. I još jedna stvar, iz … redova smo imali prilike čuti veliki plač oko toga što je i ovaj zakon i ovi ostali zakoni uvršteni na izvanrednu sjednicu i po hitnom postupku. U prijašnjim tjednima i mjesecima smo čuli pozive na što skorije izbore da što prije ubrzamo rad, a sada suprotno toga čujemo plač oko toga što smo tjedan dana prije skratili svoj odmor. Pa ja sam očekivao da će tražiti da uopće nemamo nikakve pauze u radu da to što prije odradimo da što prije završimo ono što moramo da prije idemo na izbore, ali ne čuli smo sasvim nešto suprotno. I ne znam kako bi to nazvao osim licemjerjem na kubik. Uvaženi kolega Pandek niste slušali, rekao sam prijepis uzmite u ruke da je to dobra mjera ali donosi se pet minuta do dvanaest ili pet minuta nakon dvanaest. Svaku kunu koja se daje siromašnima je dobrodošla, prema tome, ove mjere ne biste nikada donijeli da nisu izbori i ne možete to dokazati. Drugo, kažete nije dobro da se ovaj zakon odgađa, pa kako ćete ga odgađati kada ćete raspustiti Sabor. Sada ćete reći mi ćemo vam to osigurati, raspustiti Sabor i baš me briga tko će dalje o tome brinuti. Što ako vi izbore ne dobijete? Kažete da je čisto licemjerje što se govori o tome da je Sabor nepotrebno sazvan 7 dana prije redovne sjednice, točno jer je trošak. Kriza u Hrvatskoj je tako duboka da smo trebali raditi svaki dan subotom i nedjeljom Sabor i raspravljati o ekonomiji o bitnim stvarima. Sjetite se dana kada smo iz Sabora odlazili doma 3, 4 sata, kada smo zasjedali samo srijeda, četvrtak, petak se samo glasalo, kada ste rekli da nema se o čemu govoriti, a zemlja je na dnu dna. Prema tome, ako je tko licemjer onda su tu licemjeri zastupnici koji su dizali ruke i bili dizači ruke Kukuriku koalicije. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Tomislav Klarić, replika. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Vukšić, evo današnje obraćanje ministrice me podsjetilo na jednu

4 godine mandata pred raspuštanje Sabora, raspisivanje izbora stalno se poziva na nekakve prijašnje vlade, ko da je narod glup pa nije čuo, nije vidio. Ministrica je lijepo rekla da nema gladne djece u ovoj vlasti, prijašnje da je bilo gladne djece, a sjećamo se i one rezanja tanke šnite kruha, sjećamo se i o tome da je premijer rekao da nema gladnih nego da ima previše gojazne djece, no ja sam se javio iz drugog razloga jer se ovo poskupljenje koje je bilo vezano za HEP kao najava pomoći gospodarstvu od 25% pa je HEP imao dobit od 2700 tisuća kuna pa se ove mjere vežu opet za HEP. Evo ja vas pozivam, a ja ću vam dati čitav niz primjera gospodarstvenika koji su krenuli graditi svoj poslovni objekt gdje ih je HEP koji ima monopolistički položaj sa ovakvom dobiti ucijenio da mora izgraditi trafostanicu, da tu trafostanicu mora predati u vlasništvo HEP-a i još mora HEP-u platiti priključak na tu trafostanicu koju je gospodarstvenik izgradio. I to je praksa u Republici Hrvatskoj koju je omogućila ova Vlada. I sada, par mjeseci na kraju Vlade govorimo da je sve bajno zato što je sunce sijalo čitavo ljeto, što su se napunile plaže, što nam je turistički promet porastao, zbog toga što su se autoceste privremeno napunile, govorimo da ćemo pomoći nekome na kraju mandata a tri godine smo, šta smo radili?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 U početku Vlade Zorana Milanovića, reklo se da će državne tvrtke biti kotač zamašnjak za investicije u Republici Hrvatskoj. Međutim, nije se dogodilo od tih obećanja ništa. Vjerojatno mnogi su se susretali sa monopolom HEP-a koji je država u državi. Oni koji su

O tome nemamo sada vremena raspravljati. To je čisto zato kažem da je to čista demagogija. Gospodin Milanović u svom nastupnom govoru ovdje u Saboru je rekao izričito, neću se pozivati na pogreške bivših Vlada. Jedino što su radili 3,5 godine, 4 godine pa i dan danas, danas se više treba zaboraviti, ja sam barem tisuću kritika na HDZ-ovu Vladu. Ali sada je nekorektno govoriti o HDZ-ovoj Vladi kada ova Vlada vlada 4 godine. Iako ste mi zadnji puta vikali koliko me Milanović platio. Ne plaća me ni Milanović ni vi. Prema tome pokušavam biti principijelan. Ova Vlada nije napravila ono što je trebala, što je obećala i vidjela da se sve urušava, pokušava na krilima dobre turističke sezone i kupovanja glasaća osvojiti još jedan mandat. A mislim da je to katastrofa za Hrvatsku. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić, zar vi stvarno mislite da bi se ovaj zakon dogodio da izbori nisu za 2 mjeseca. A znate čega je proizvod ovaj zakon? S jedne strane imate mjere prekomjernog deficita i pokazujete se kao veliki reformista prema Briselu. A s druge strane ljudi u Hrvatskoj ne osjećaju ove silne dobre promjene o kojima se toliko priča i onda idete na ovako nešto. Opteretite opet građane Hrvatske da bi jednom dijelu građana Hrvatske dali. Međutim, najveća je istina ove izvanredne sjednice i ovog dnevnog reda da se na ovoj izvanrednoj sjednici trebao naći jedan sasvim drugi zakon. Međutim, kada populizam stavite na papir onda dođete do nekih drugačijih spoznaja. Pa taj drugi zakon do dan danas još nije vidio svjetlo dana a sjednica je sazvana u ovakvom obliku kakva je. Međutim, ono što trebamo ovdje danas svi ponavljati, ovo je novi porez hrvatskim građanima, ovo je nekakvo 17. ili 18. povećanje poreznog opterećenja hrvatskim građanima u mandatu ove Vlade. Jer ako netko nakon 3 godine mandata nije svjestan kakva mu je socijalna slika u državi i to ne predvidi proračunom u zadnjoj godini svog mandata i ne predvidi projekcijama proračuna onoj drugoj Vladi koja će ga naslijediti sve govori o konzistentnosti politike te Vlade. A druga stvar, vama i hrvatskoj javnosti postavljam pitanje tko je 3 godine kočio potpunu upotrebu OIB-a? Jer ovo sve o čemu se danas priča, da se OIB počeo primjenjivati onako kako treba 2012. sve bi bilo jasno i mnogi koji primaju socijalnu pomoć bi izletjeli od tuda jer naprosto OIB je iz jednog razloga uveden tu ali ga je netko 3 godine državo po strani. Zašto? Možda zbog lažnih moralnih veličina u Hrvatskoj. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Šuker, bez obzira na naše različite svjetonazore i ideološke različitosti svaka čast OIB-u. Vi ste ga provodili. Međutim i u vrijeme HDZ-ove Vlade su vas bojkotirali u vezi OIB-a. Nastavila je i ova Vlada. I taj OIB nije zaživio samo iz jednog razloga, nije zaživio zbog toga kako bi se sakrili oni koji imaju što skrivati. Međutim, ova Vlada je dobila izbore upravo na tome što je rekla mi smo pošteni dajte nama vlast. Neki sudski procesi demantiraju to. Druga tema je to. Vlada Zorana Milanovića nije uspjela pokrenuti gospodarstvo. Nije uspjela napraviti najvažniju reformu koju treba napraviti a to je reforma pravosuđa. I što može na kraju svoga mandata ponuditi? Zahvaliti dragome Bogu, mada je puna agnostika i onih koji ne vjeruju dragome Bogu, u dragoga Boga na lijepom vremenu, na "krizi u svijetu" pod navodnicima i kupiti za 100 i nešto kuna glasove onih koji nažalost često podlegnu takvim demagoškim potezima. Hvala lijepa. A sada u ime predlagateljice Vlade Republike Hrvatske potpredsjednica Vlade Milanka Opačić. Gospodine predsjedniče ja bih samo molila da, dakle mene kao političarku možete omalovažavat, možete mi reći što god hoćete, možete me vrijeđati ali vas molim da ne vrijeđate ljude u Hrvoju Požaru. Dakle to je institut u kojem rade stručnjaci, ljudi koji ne rade posao preko noći, ljudi koji se bave svakim detaljem i kada sam rekla da smo tri godine radili s njima na tome, da, radili smo na jednom velikom projektu u kojem je izračunato do najsitnijih detalja do koje ja mislim da ovdje ne postoji, možda vrlo mali broj ljudi koji bi razumjeli o čemu se tamo radi jer je doista riječ o struci koja je išla od općine do općine, gledala gdje se koji energent koristi, gledala potrošnju kućanstva, dakle jedan vrlo opsežan posao. Vi možete misliti da je to lako, ali ja vas samo molim nemojte omalovažavati rad struke koja cijeli život radi jedan vrlo dobar posao i radi ga za 0 kuna jer ga radi za građane ove zemlje. Ova odluka o 200 kuna koja ide najsiromašnijima je politička odluka, to je odluka Vlade. Što se tiče toplog obroka u školama, zašto nije prije osiguran, zato što je i ne bi da mi ovako ne govorite da 3,5 godine nisam ništa radila ne bih vam govorila što sam naslijedila, ne bi mi padalo na pamet ali vam moram reći kad sam došla prethodna Vlada je potpisala ugovore za skoro 80 milijuna kuna veće sa udrugama nego što je bilo novaca osigurano, namjerno i to 3 godine. Zahvaljujući udrugama koje su imale dovoljno sluha za tu poziciju smanjivale su svoje proračune i mi smo opstali sa svim programima koje su udruge imale i sa postojećim sredstvima koja su bila puno manja. Hrvatska lutrija nije služila za financiranje samo projekata za udruge, služila je za puno drugih projekata koji su se financirali, jako puno i bilo bi dobro vidjeti kud su se odlijevali novci iz Hrvatske lutrije prije 4 godine. Sada je uveden red i u Hrvatskoj lutriji, novci se za to pojačano slijevaju. Tri godine sam morala nadomjestiti novac svim mojim udrugama koje rade već projekte i o kojima ovise mnoge osobe s invaliditetom. Sada, u četvrtoj godini sam mogla dobiti neke novce koje sam mogla usmjeriti ka plaćanju toplog obroka djeci, a tu nismo pravili razliku. Reći ću vam da tu ima i roditelja čije dijete nema topli obrok u školi, ali obadvoje rade u državnoj upravi i imaju plaću. I takvoj djeci smo platili topli obrok jer ne pravimo razliku među djecom, nismo htjeli to raditi. I da, vi koji dolazite iz Međimurske županije ako se ne varam, Varaždinske, odakle… … /Upadica se ne razumije./ … Zagreba? Dobro, iz Hrvatske, mislila sam da iz Turske. Dakle morate isto tako znati da postoje županije u kojima postoje djeca koja su nažalost najviše u riziku od siromaštva i to sam govorila i to stoji. Dakle UNICEF-ovo istraživanje koje je rađeno potvrđuje to da da nažalost jedan broj djece je permanentno u najvećem riziku od siromaštva i njih je u ovom programu nešto više od 20%. 20% dakle je takve djece koju smo pokrili ovim programom. Kada ste me pitali da vam nabrojim barem neke reforme koje je ova Vlada napravila, ja ću vam i na to odgovoriti. Od toga da smo ukinuti 52 parafiskalna nameta, što znači da smo ostavili gospodarstvu 380 milijuna kuna; od toga da smo smanjili 3000 ljudi u državnom sektoru koji su bili zaposleni pa je i tu svojevrsna ušteda nastala; od toga da smo kada je u pitanju OIB o kojem vi govorite da smo ga bojkotirali tri godine iz ne znam kojem razloga. Bojkotirali su ga oni i prije jer su aplikaciju soc.skrbi u kojoj je OIB bio okosnica, trebali napraviti prije nego što je Vlada Zorana Milanovića došla na vlast. Dakle taj OIB smo mi iskoristili za ovu aplikaciju, on je iskorišten za e-građanina koji je napravljen, za JPPD obrazac tzv. obrazac u kojem sada svi gospodarstvenici, dakle svi oni koji primaju plaće pokazuju i prikazuju svaki mjesec sve prihode naših građana, dakle ne samo dohodak nego i dnevnice i autorske honorare. Dakle sve ono što zarađuju mimo svoje plaće to do sada te podatke nikad nismo imali. Dakle toliko o nekim samo reformama. Ako vam bude3 trebalo još informacija o tome što smo napravili u 3,5 godine vrlo rado ću vam reći. Najprije računovodstvo pa onda ćemo replike.

napravili reformu državne uprave? 3000 manje zaposlenih nije reforma. Da li je ta državna uprava učinkovitija nego što je bila prije? Nije. Pitajte one koji ulažu. Kada je napravljena anketa sa ulagačima potencijalnim prvo što su govorili je neuređenost države. Da li ste napravili reformu lokalne samouprave, niste. Da li ste napravili reformu pravosuđa, niste. Ako mislite da je ovo što se radilo u pravosuđu i što je zdušno podržano ovdje u Saboru čak čini mi se jednoglasno, da je to reforma, nije. To je jednostavno napravljena nova organizacijska shema. I dalje se kuburi, i dalje se dugo čeka na rješenja na sudovima i upravo reformu pravosuđa postavljaju svi ulagači kao jedan od uvjeta da bi ulagali u Hrvatsku. To se nije napravilo. Kažete da su 52 parafiskalna nameta skinuta, međutim i dalje se gospodarstvo nije pokrenulo, i dalje su rezultati ti koji nisu zadovoljavajući. Da su napravljene te reforme danas sasvim sigurno ne biste trebali ići sa socijalnim mjerama sa kojima pokušavate kupiti glasače. Niste me uvjerili niti u jednu reformu. Prvo nisam vrijeđao Institut "Hrvoje Požar", skoro sam opet Ruđer Bošković rekao, Hrvoje Požar. Rekao sam da vi vrijeđate sa rečenicom da su tri i pol godine izračunavali. Niste rekli tri godine, nego tri i pol godine. Prema tome, vi ste rekli da ste s njima tri i pol godine izračunavali. (Nezavisni)** Znači niti mi na kraj pameti ne pada da bilo koga vrijeđam ni vas, a najmanje znanstvenike u Hrvoju Požaru. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Dragan Crnogorac. Poštovana ministrice, evo dugo ćemo danas razgovarati o tome je li to populizam ili nije, nije bitno. Dobro će doći onima koji nemaju. A nama je bitno da konstruktivno danas pokušamo da ja bih rekao ispravio ono možda što smo propustili jer treba siromašnima pomoći, ali ima i siromašnih koji nemaju struje. Ima siromašnih koji nemaju prilike jer HEP nije napravio elektrifikaciju. Na žalost bilo bi dobro popraviti ove prijedloge s obzirom da se kaže da ima sredstava u proračunu, dakle nisu potrebna dodatna sredstva.

da pod njim sad kad je počela školska godina da deca mogu da uče, da obavljaju svoje radnje osnovne jer na žalost u takvoj smo situaciji da HEP do sada nije preko programa koji je mogao, koji je imao SIO programa nije osigurao sredstva da završi ovaj program i da obezbedi struju svima u Republici Hrvatskoj. Ja bih volio kada bi moguće bilo kada bi se ovaj predlog ili dopunio ili kada bi se nešto napravilo i ovim ljudima koji su isto pogotovo u teškoj situaciji da ne budu diskriminisani, nego da im omogućimo da i oni imaju struju. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Bačić ima repliku. Ovim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi omogućujemo da Vlada nakon što on bude usvojen svojom uredbom poveća cijenu jednog kilovata električne struje hrvatskim građanima za otprilike 3 lipe. Igrom slučaja nakon ovog zakona raspravljamo Zakon o obnovljivim izvorima energije za čiju će realizaciju i provedbu biti potrebno dodatno povećati cijenu jednog kilovata električne energije hrvatskim građanima za oko 10 lipa. Prema tome, evo tijekom ovog dana ova dva prijedloga zakona koji će Hrvatski sabor raspraviti dovest će do poskupljenja cijene električne energije negdje oko daljnjih 15% u odnosu na važeću cijenu Kada smo svjesni da smo prije dvije godine povećali cijenu električne energije 25% i omogućili da Hrvatska elektroprivreda u prošloj godini iskaže dobit od dvije i pol milijarde kuna smatrate li to socijalnom osjetljivošću ove Vlade da dodatno ove Vlade da dodatno povećava cijenu električne energije hrvatskim građanima za negdje oko 15%. Dakle, samo provedbom ova dva zakona povećat ćemo cijenu hrvatskim građanima za dodatnih 15% i omogućiti primjerice Hrvatskoj elektroprivredi još dodatnu dobit, dodatni profit a u isto vrijeme osiromašiti hrvatske građane. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Đuro Popijač, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo gospodin Bačić je zapravo i rekao dobar dio onoga što sam ja želio spomenuti s tim da želim nadodati na ono što je gospođa ministrica replika oko Instituta "Hrvoje Požar", Instituta "Hrvoje Požar", institut jer mislim da to ovdje nitko niti od zastupnika ne želi. Ali sama gospođa ministrica je rekla da se na ovom prijedlogu radilo tri i pol godine. To je uvreda za Hrvoje Požar. Sasvim sigurno to nisu radili tri i pol godine, jer kao što je ministrica rekla ovo je politička odluka i oko toga se nije imalo šta raditi. Vrlo je jednostavna matematika. lipe puta šest teravat sati je 180 milijuna kuna na godišnjoj razini. I izračunali su koliko to na koji volumen građane mogu podijeliti i to je jednostavna matematika. Pa s tim se zaista ne treba petljati u sposobnost Instituta "Hrvoje Požar". No međutim šta je još tu važno? Dakle, nije to tri lipe nego je to 3,75 lipa je i PDV na to. Dakle, na 180 milijuna kuna još će država uzeti 40 milijuna kuna PDV-a na taj iznos. Ukupna cijena, dakle će se nešto povećati za 1 zarez i nešto posto. No međutim oni dodaci za više od 10%, jer u cijeni struje je preko 50% već danas naknada. tri i pol lipe za obnovljive izvore, 22 lipe za distribuciju, 9 lipa za prijenos i još onih 17 lipa za, odnosno 17 kuna mjesečno za mjerne uređaje. Dakle, ove naknade koje danas iznose 50% povećavaju se sa ove 3,75 lipa za 10%. I još su obnovljivi izvori do 2020. godine 10 lipa, preko 15% što je gospodin Bačić rekao.

Poštovani zastupnik Tomislav Klarić ima repliku. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvažena gospođo ministrice, rekli ste decidirano da je odluka o 200 kuna politička odluka. Isto takva politička odluka je bila prije nekoliko godina i poskupljenje cijene struje za 25% Pa je tim istim građanima kojima sad na kraju mandata dajete 200 kuna ta kroz ove tri godine izračunajte koliko su plaćali tu struju 25%. No ni to ne bi bio problem da niste rekli da su ukinuti 52 parafiskalna nameta. Da, ali tko se odrekao tih sredstava? Jedinice lokalne samouprave na koje je bio najveći udar od strane ove Vlade. Evo sam primjer Gorskog kotara i skidanja statusa brdsko-planinskog područja. Ljudima kojima je onemogućeno primanje pomoći s tog osnova koji su izgubili u proračunima jedinice lokalne samouprave. 50 milijuna kuna uzeto je gradovima i općinama Gorskog kotara. Samo jednim potezom i jednom brzinskom odlukom prema nekakvoj indeksaciji razvijenosti. I jedno i drugo šteti našim građanima i nema tu pomoći dok god se sustav ne preokrene na drugačiji način. I nije pošteno kad ovdje govorimo 200 kuna ćemo dati nekome pomoć, ako znamo da se ovdje u Zagrebu kupuju udžbenici za sve učenike, a negdje u Delnicama, negdje u Brod Moravicama, negdje u Skradu, negdje diljem Hrvatske jedinice lokalne samouprave ne mogu pomoći niti subvenciju djeci u vrtićima. Ova Vlada je donijela odluku o obveznom predškolskom odgoju i donijela je odluku kojom će financirati taj odgoj. Znate sa koliko? Sa 20 kn po djetetu. A ekonomska cijena djece u dječjem vrtiću je 1850 kn koje mora plaćati jedinica lokalne samouprave kojoj ste uzeli sredstva. E sad ja ne znam kakve su te političke odluke ako idu na štetu vaših građana. I sad na kraju mandata na ovaj način kupiti glas za 200 kuna. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Goran Marić ima repliku. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice i ministrice ovaj zakon ne samo da je upućen u hitnu proceduru nego je vidljivo da je pisan na brzinu. Kad biste pročitali samo članak 50. i 52. onda je vidljivo koliko je površno pisan, koliko je nekoncentrirano pisan i da je on nejasan i konfuzan. Članak 50. kaže: "Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijet će pravilnike iz članka 7., 15., 23., 32. i 45. ovoga zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona." A pojedini članci iz ovoga stupaju 6 mjeseci različito od drugih članaka. Jer 24 članka nastupaju 1. lipnja 2016. godine, a ostali članci stupaju na snagu 8 dana objave u Narodnim novinama. Istodobno propisujete člankom 50. da mora ministar propisati pravilnik iz članka 15., a u članku 15. se ne predviđa uopće propisivanje pravilnika. Ja vas molim samo da to pročitate pa ćete to vidjeti. Ali očito da nitko nije pročitao jer jer ne interesira ga suština. Trebalo je nešto na brzinu sklepati da se nekome učini kako je ovo odličan prijedlog zakona. Najbolje bi bilo donijeti zakon da se zabrani tri godine donošenje ovakvih zakona. I to po hitnom postupku na izvanrednoj sjednici. Hvala lijepa. svakako naše siromašne građane niti ovaj institut. Ali činjenica je, i to vam moramo reći, da je vrlo svima jasno da ovim zakonom ne želite pomoći građanima, odnosno ovim mjerama, nego želite kupiti glasove sada u predizborno vrijeme. Naime, za vrijeme vaše Vlade bile su 4 zakonske intervencije. U prvom zakonu odmah po dolasku bavili ste se kadroviranjem. U 2014. godini također to kadroviranje želite zacementirati i potvrditi. Zakon 2013. godine, 31.12. je stupio na snagu i nastupili ste vrlo štedljivo. Išlo se je sa sanacijom deficita državnog proračuna upravo od onih najslabijih. Ukidale su se naknade, izgubili su branitelji vojne opskrbnine, išlo se u javnosti sa vrlo bešćutnim i teškim optužbama prema korisnicima socijalnih usluga i socijalnih skrbi. Sjetite se vaših izjava kada ste rekli da je malo djece gladno, nešto je to malo romske djece. Sjetite se izjava da trebaju roditelji zajamčenih minimalnih naknada platiti tople obroke djeci. Pokazali ste vrlo često nerazumijevanje i bešćutnost. I normalno da se sada pitamo otkud sada naglo velika briga za socijalno ugrožene? Nije to briga za njih, to je briga za vaše glasove. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa gospođo ministrice ustvrdili ste u svojem nastupu da da ste proveli reforme kao Vlada i da se u Hrvatskoj dogodio rast. Ja bih rekao da se dogodio rast demagogije, utopije, lažnih obećanja, populizma, zakonskih prijedloga bez pokrića i to sve možemo definirati kao rast nezaposlenosti i rast siromaštva. I sami ste utvrdili da je rast siromaštva vidljiv i da ga treba spriječiti, baš ovim zakonom. Zakonom koji je doveo do rasta siromaštva. U stručnom savjetovanju koje je sa zainteresiranom javnošću napravljeno bilo je 81 prijedlog. Od tih 81 prijedloga koji su podnijele 17 udruga i pojedinaca, 7 centara za socijalnu skrb u RH koje također smatramo stručnim ljudima niste uvažili osim djelomično 8, 73 ste energično odbili. Znači ta stručna javnost apsolutno ne postoji i ne zna ništa o tome, a napisala je silne primjedbe na ove izmjene i dopune zakona koje su sastavljene evo u ovom svom savjetovanju koje je obavljeno od 29. srpnja do 27. kolovoza 2015. Zašto Zašto ovaj zakon po hitno postupku kada su tolike zamjerke na njegove članke? ORAH-a, Održivog razvoja u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Mladen Novak, to je novi klub. ja se samo mogu složit s ovim, mogu se samo složit sve u redu, mogu složit sa većinom onih koji su dosad uzeli učešće u ovoj raspravi da je ipak ovdje riječ o predizbornom dodvoravanju i politikantstvu i populizmu i ne znam koji sve termini i demagogije i koji sve termini nisu bili korišteni. Mnogo sudionika u raspravi je spomenulo upravo jedan detalj, prilikom aktualnog prijepodneva postavio sam pitanje premijeru Milanoviću što će poduzeti po pitanju gladne djece? Tad je odgovorio da nije problem gladne djece, da gladne djece nema, da je problem u tome što se nekvalitetno djeca hrane i optužio me da se služim najnižim oblikom populizma. Dan, dva iza toga su suradnici vadili stvar iz gliba pa su objašnjavali da je pri tome se mislilo samo na određenu populaciju, odnosno konkretno rečeno na dio Romske djece, pa se govorilo o onom famoznom tankom rezanju šnjita. A vi znate i sami kad poslije netko, poslije govornika svi njegovi suradnici se moraju javiti za riječ da bi obrazložiti što je pjesnik htio reć, da on ustvari, i oni su svjesni da je govorio ono što ne treba. Ali još jedan detalj koji je uobičajen kad je riječ o ovakvom dodvoravanju, odnosno kad je riječ o nečem što nije kvalitetno napravljeno onako kao bi trebalo je ovaj obrazac. Ovaj obrazac je na stranicama objavljen, to je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, savjetovanje obavljeno u periodu od 29.srpnja do 27.kolovoza. Kad neko u tom periodu ili preko Božića i Nove godine radi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pravilu to znači da je cilj da sve prođe u miru i tišini i da nitko ne zna za ono što je objavljeno, odnosno što se planira. Osim toga kvalitete ovog materijala, ja moram priznat da je za mene prilično razočaravajuća, a još je više razočaravajuća za udruge koje su se javile i koje imaju dvadesetak prijedloga amandmana na dvadesetak članova koji uopće sa ovim tekstom nisu obuhvaćeni što znači da mi ne možemo čak predložit amandmane na taj tekst zbog našeg Poslovnika, ali je rješenje katastrofalno. Sjetite se nema dugo smo pričali u ovoj istoj sabornici o tome, o Zakonu o dječjem doplatku, taj zakon je izazvao puno bure, ali tad je rečeno da je, žao mi je što ovdje nema kolege Grbina on je dao tu izjavu to sam gledao na televiziji, da je sama ideja dobro pogođena, ali da je zbog ozbiljnosti na koji način će Vlada pristupiti rješavanju tog problema oni rade cjelovit zakon, Zakon o inkluzivnom dodatku, jer ja sam samo načeo probleme. Imamo navodno dva, možda tri tjedna za zasjedanje, ja koliko znam povjerenstvo ili radna grupa ili radni tim kako se već zove se sastao samo jedanputa po tom pitanju. Kad će bit taj Zakon o inkluzivnom dodatku koji bi donio, ponudio cjelovito rješenje? da za mandata ove Vlade i ovog Sabor sigurno neće biti. Stanje u ovom resoru nije samo, ne odnosi se samo na ovaj zakon. Moram spomenuti ova događanja koja se ovih dana ovih dana upravo odvijaju, žao mi je što je predsjednik Leko otišao, dizao sam ruku, tražio sam stanku, međutim nije me uočio, ali to je doduše moja greška što nisam bio dovoljno uporan i glasan, mislio sam progovoriti o Centru za odgoji i obrazovanje Vinko Bek, Centar za slijepe i slabovidne osobe i također i o Centru za odgoj i obrazovanje Goljak podružnica Rudeš. Vidim reakcija ono pokušavam nešto. Stvar je u tome da ja ne optužujem ni ovo ministarstvo, ni ravnateljicu ona kaže da je njoj najbitnija sigurnost sigurnost korisnika i osoblja da joj je na prvom mjestu, to je njezina jučerašnja izjava. Ja se s time mogu složiti, ali što sa onom činjenicom da je stanje tog objekta već 10 godina tako? A što sa činjenicom da je 250 tisuća kuna uloženo u uređenje dvorišta i igrališta? Sanirano je klizište, što za ovo se nije znalo ili se moralo saznati tek 3 dana prije početka škole? To je onaj problem, a nije ipak riječ o osobama koje će se lako prilagoditi, promijeniti ustanovu promijeniti, objekt, ambijent, mislim da ste morali malo više sluha za to. Godinu i pol dana je na snazi ovaj zakon, u obrazloženju stoji da smo uočili nakon godinu i pol dana da dodatno izlažemo riziku od siromaštva 3.103 djece, na to smo upozoravali prilikom rasprave kada je bilo donošenje ovog. Sjećam se tih rasprava, tada smo upozoravali na to, nije bilo sluha. I isto tako za one dvije godine famozne. Tko u Hrvatskoj može očekivati da će dobiti posao, pogotovo od ovih osoba na koje se odnosi ovaj zakon? ni tada nije bilo sluha, prodajemo demagogiju. Jedan detalj koji sam imao namjeru pohvaliti, mada sam čuo kolegicu da je reagirala vjerojatno s pravom, mislim da ipak bolje pozna ovu problematiku od mene, da se angažiraju sada uredi državne uprave. Ja mislim da je to dobra ideja, ali strah me s obzirom na iskustvo koje imamo. Da li će se ponoviti priča koju smo imali sa jedinstvenim tijelom vještačenja? Ja ovdje imam fonogram te rasprave, sjećam se na što smo ukazivali i to uglavnom skoro svi oporbeni klubovi i ministrice danas ste rekli da se nitko nije pozivao na uštedu. U ovom fonogramu stoji vaša zamjenica je branila taj zakon, da između ostaloga je riječ i o uštedi. A kakvo je stanje, na kraju krajeva ja sam tražio nema dugo ne tako davno i stanku vezno uz funkcioniranje jedinstvenih tijela vještačenja, a kakvo je stanje možda najbolje govori i to da je Vlada donesla uredbu u međuvremenu o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja čime je uključila i vanjske suradnike. Znači, kolegice bili ste u pravu kada tvrdite da se taj problem nije ničim smanjio nego dapače smatramo da je i povećan.

Vlada je donesla uredbu i oko toga. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava i sada čujemo obrazloženje tri, tri i pol godine nebitno, radilo se, stručni timovi, radio je jedan institut ozbiljan pristup tome tri godine studiozno i onda pogledajte zakon koji je donesla ova Vlada Zakon o energiji iz 2012.godine članak 54.u kojem stoji "U roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona Vlada će donesti ovu uredbu". To je rok koji je Vlada sama sebi propisala, 6 mjeseci, a zakon je stupio na snagu 19.listopada 2012.godine. Što je u međuvremenu? Taj rok im nitko drugi odredio, odredili su ga sam. Znači prema tome pretpostavka je da su znali o čemu pričaju. Imovinski cenzus, imovinski i dohodovni, da li će netko nasljeđem kuće u evo evo sada gledam kolege pa ću reći, nasljeđem kuće u Dvoru ili u Hrvatskoj Kostajnici ili poslovnog prostora na te dvije lokacije, da li će se izgubiti njegov invaliditet? Da li on ima mogućnost da stavi u funkciju poslovni prostor u Dvoru? Da li on ima mogućnost da proda kuću u Hrvatskoj Kostajnici bilo kome, a sa područja grada Hrvatske Kostajnice i dvije susjedne općine u godini dana 500 ljudi vam je odselilo svi u inozemstvo? Što da radimo s tim? A zbog toga gubi ova prava. Imovinski i dohodovni cenzus nemaju veze sa ovim i trebaju ići van iz ovog zakona. Satnice, sjećam se isto rasprave oko toga, kada smo upozoravali da ono rješenje koje je ponuđeno sa 6 sati da nije dovoljno. Sada imate dopise udruga u kojem kažu da vam praktički doručak tog djeteta vam traje dva sata, a mi smo umjesto da ih poslušamo, to nije nikakav gubitak 4 puta po 4 odnosno 4 puta po 5 sati ni za to nije bilo sluha. Moram se vratiti još i na ovu el.energiju i još jedan detalj. pokazali pravu socijalnu osjetljivost imate osobe s invaliditetom koje su ovisne o uređajima, aparatima koji ih praktički održavaju na životu, ti ljudi imaju potrošnju el.energije u iznosima od 1.000 do 1.500 kuna, nema toga puno ali ih ima i vi morate imati te evidencije, zato i postojite. I sada računajte ovih 3 lipe pa onaj PDV, pa one dodatke koje je kolega malo prije zbrajao, koliko će njemu biti povećanje ili njoj povećanje rate i dajemo im 200 kuna velikodušno i to im dajemo, ne 2012., pa je tri godine iza roka. Onih 25% kada je bilo dizano da smo tada rekli o.k. izuzet ćemo ove ljude njima je to ozbiljna stavka, ne, tu sluha nije bilo. Spomenuli ste reforme, dobio sam mail u kojem se između ostalog stoji na temelju europeizacije sustava socijalne skrbi u RH održan na temu, pardon, održan je 8.svibnja 2015.godine okrugli stol na na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Da nisam ponesao naočale, ali ako je to jedina zamjerka evo ja priznam kritiku, prihvaćam ju. Tu vas upozoravaju da sama reforma je totalno promašena, da je kriva, da će 100 tisuća eura, ali pazite to su stručnjaci, to sada ne priča saborski zastupnik koji je tko zna koje struke i iz koje branše došao, ovo su, ovo je stručni skup bio. I nema reakcije na to. Zašto nema reakcije na to, zašto vi uporno govorite da sve je ispravno i sve je točno samo ono što vi govorite, samo vaši stavovi. A sada sam vam taksativno nabrojao barem 10 stvari gdje smo na vrijeme upozoravali da predloženo rješenje nije dobro, da treba posegnuti za nečim drugim, da treba uvažiti pa na kraju krajeva mišljenje struke, ne morate uvažavati. I ovo što govori oporba, pa nije to isisano iz malog prsta i to je najčešće konzultacija sa stručnjacima sa terena. Zar je toliki problem pregaziti vlastiti ego i reći je, ovo je stvarno sa naše strane promašaj. I na kraju krajeva postaviti ću vam pitanje. Članci 3. do 5., ako se ne varam, ili 4. do 6. Zakona o dječjem doplatku. Onaj vaš tekst koji je ušao, koji je prošao na kraju onako snagom mišića, dajte mi recite koji je to, gdje to stoji u temeljnom zakonu. To su postali članci kojeg sada, koji su to članci u temeljnom zakonu? Toga nema. Toliko aljkavosti i površnosti na žalost i kod ovog zakona, ne samo kod ovoga nego i kod ovoga da je to stvarno žalosno. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, struja je pred, koliko, 3 godine ili nešto manje poskupjela za 25%. I ta ista struja danas ne smije poskupjeti niti za jednu lipu zbog ovih vaučera koje će dobiti potrebite obitelji. Struja upravo obrnuto treba pojeftiniti. Ako struja poskupi za 3 lipe onda će, plus PDV, to je negdje oko 3,75 lipa ili država će samo po tom osnovu, ne računajući neke druge namete koje će računi obuhvatiti oko 60 ili 70 milijuna kuna u svoj proračun. Međutim, zašto se javlja. Dobit HEP-a je veća od dobiti svih hrvatskih banaka. Dobit HEP-a na godišnjoj razini 2014. iznosi cca. 2,5 milijarde kuna. Pretpostavljam da će njihova dobit i 2015. biti oko 2,5 milijardi kuna. Postavlja se isto tako pitanje u što su oni investirali prošle godine 2,5 milijardi kuna. Da, investirali su. Znate u što su investirali? U otpremnine svojim šefovima koji iznose po 400, 450 tisuća kuna. U to su investirali u HEP-u. Odgovor na repliku poštovani Mladen Novak. **Novak, Mladen (ORaH)** Moram priznati da ste me malo iznenadili. Ja koliko poznajem situaciju u Saboru vi ste dio vladajućih. Sada vi oporbi prebacujete zašto vladajući rade ono što rade a vi ste dio njih. …/Upadica se ne čuje./… A ne znam, nisam baš siguran, ali ovo je sad ispalo ono samo kritika, ali ja poštujem da netko bude i samokritičan ovdje jer to baš nije često. dio, jedan dio, moram se nadopuniti samog sebe, svjestan sam da nisam bio dosta precizan kada je u pitanju Vinko Bek i Goljak, odnosno ta ta njihova ekspozitura Rudeš, bojim se da je opet u pitanju iskazana sumnja, ustvari prenosim i koje su rekli i sami roditelji da je u pitanju atraktivan prostor, atraktivna lokacija i da možda nekog interesira to. Gledajte da budemo na čisto, ja nemam ništa protiv, ako postoji druga lokacija, ako postoji drugi smještaj, ako je taj prostor određen, potreban za nekog drugog, za nešto drugo, za neku drugu djelatnost, nije bitno, ali dajte kao preduvjet da ta djeca, da ovi štićenici da oni imaju gdje biti, jer ovo sada je sigurno neadekvatno. Ovo nije isisano iz malog prsta a tim prije što je stvarno neozbiljan pristup 3 dana prije. mislim da sada nama ovdje koji sjedimo da netko kaže za 3 dana ćemo raditi ne znam u Sigetu, pa opet bi bilo problema, pa kako ćemo se seljakati, ovo, ono a kamoli riječ je o ovoj populaciji. Mislim da razumijem i ovo što ste vi rekli, nelogično mi je da mora se čekati 3 ponude, 3 elaborata, mislim ako može netko nakon 10 godina reći e danas ću ja to zatvoriti onda ne može se čekati sada 3 nekakva elaborata da bi se udovoljilo tome. Hvala lijepo. Kolega Novak vi ste u vašoj raspravi rekapitulirali brojne prijedloge ovdje i rasprave koje smo vodili u vezi ovog ministarstva i zakona koje je ono predlagalo tijekom ovog mandata koji evo traje 3 i više od 3,5 godine. Nažalost, nailazili smo na ocjene kao što ste i sami rekli da je to populizam, demagogija, strasti oporbe itd.. Evo, kada se to tako radi onda važi ona slavonska "kada neću kako ću a kada hoću lako ću". Evo ovako putem ovakvog zakona 2 tjedna pred raspuštanje Sabora lako ćemo riješiti sve socijalne probleme a ima ih dosta. Sjećamo se, ja ću malo ponoviti, također sjećanja kada smo govorili o gladnoj školskoj djeci za koju je prvo rečeno da su to uglavnom Romska djeca, pa onda je rečeno da ima i crnog kruha, ne mora se jesti bijeli. Pa onda ima puno pretile djece da je to glavni problem a da nisu problem gladna djeca itd.. Sada odjedanput evo pred same izbore imamo potpuno drugačiju situaciju. To je ono sada kada hoću onda se može, onda ćemo lako a kada neću postoje razno razne dakle i optužbe i opravdanja za nečinjenje onoga što je oporba i vi i ja i mnogi drugi predlagali i to s pravom. Poznavajući dobro socijalno stanje u Republici Hrvatskoj, broj siromašnih, stupanj siromaštva i svega ostaloga. Eto hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi Mladen Novak. u naknadnom javljanju ministrica pohvalila se sa projektom prehrane djece u školama. Ja se slažem, to je za svaku pohvalu i evo ako vam to ikad išta bude značilo u životu, evo ja pohvaljujem i taj prijedlog i to rješenje. Ali istovremeno ću podsjetit na rečenicu na aktualnom prijepodnevu, na rečenicu koju je meni uputio premijer sa ove stolice na kojoj vi sad sjedite, da se služim najnižim oblikom populizma jer da u Hrvatskoj nema gladne djece, samo što se djeca nezdravo hrane. Hvala lijepo. kolega Novak, govorili ste o onoj tišini koja je bila glede savjetovanja i naravno sad ta tišina malo pred izbore se prekide i ide malo glasno jer mi ćemo sad ovo i ono. A mi si ne možemo predbaciti, ja i vi i mnogi koji smo upozoravali na ozbiljne probleme u području socijalne skrbi, vi ste govorili o konkretnim stvarima od … i ja sam govorio o centru … itd., ali pustimo sad to. Ali posebno smo glasni bili glede jedinstvenog tijela vještačenja o kojem ste vi i danas govorili i bilo je po onom sistemu pa hoće pa neće, pa uglavnom neće i što se dogodilo, nakupilo se bezbroj predmeta. U međuvremenu kako je počelo još je 10 000 se nakupilo, još 10 000 nažalost. I šta sad? To se reflektira naravno na svako područje, a mi danas govorimo ovdje iz područja socijalne skrbi. Ajmo reći evo kolegica Murganić je rekla na onom doplatku za njegu u kući, pa tu je sigurno ušteđen dio novca, ovog novca, ušteđen je dio novca, tu … nema, dakle koji nije isplaćen, nije riješeno, nije isplaćen i sad kaže evo vama 200 kuna. Druga stvar, sigurno da je nabrano puno novca od ovih kojima bi se sad kao pomoglo s ovih 25%. Itekako i više nego što bi trebalo koliko su preplatili ajmo reći kroz ovo vrijeme što se dogodilo. A treća stvar, ako je računati po onome što se događalo sa onim otpisom duga kako je ono išlo i kako je to postiglo rezultate, baš i nije, a sad ako krene se to u realizaciju pa to isto tako neće baš biti brzo i žurno pa po svemu tome ispada po onoj pjesmi nosio je dar od srca ali joj nije dao. Hvala lijepo. Mladen Novak. **Novak, Mladen (ORaH)** Hvala lijepo. Pa kolega evo 14.7. ove godine sam tražio stanku u ime kluba vezano uz jedinstveno tijelo vještačenja. Rasprava o tom zakonu je bila 5. ožujka. Između toga ako se dobro sjećam je bila rasprava o Zakonu o dječjem doplatku kad smo ukazivali koliko ima tih slučajeva i da je upravo ovo što ste vi rekli da broj raste …. Svaki puta smo dobili odgovor da ne baratamo točnim podacima dok nismo dobili onaj zapisnik sa onog radnog tijela, radne grupe ili kako se već zove kada se pokazalo da ustvari ne samo da smo u pravu nego smo još bili i skromni u našim predviđanjima odnosno u strahovima. Ali sama činjenica da Vlada u vremenu dok Sabor ne zasjeda donosi uredbu kojom ispravlja ono što joj u tri navrata kroz pola godine mi ukazujemo, mislim to je onaj pravi populizam. Ja znam da je ovo što vi meni govorite točno, da je to istinito, da je argumentirano ali ja ću uporno tvrdit da to nije istina. E nakon toga ću ja doći sa svojim prijedlogom u kojem je sve to obuhvaćeno, pa između ostalog sjetio sam se i one priče oko dobnog ograničenja, rekla je struka ne može se vještačit dijete do godinu dana. sjećate toga? Pa kad smo postavili pitanje što sa djecom koja se rode sa Downovim sindromom, šta treba, nešto posebno dokazivati. E sad vidi vraga u ovom zakonu to je brisano, ali sad je to prijedlog vladajućih i sad je to kvalitetno rješenje, a kad sam ja to s ove govornice govorio e onda je pričam nebuloze jer je to u suprotnosti sa mišljenjem stručnjaka. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Repliku će sada iznijeti poštovana Nada Murganić. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Novak, da, vi ste rekli u svojoj raspravi da je najteže pognut glavu i … barem tako nešto pa priznati grešku odnosno pregristi vlastiti ponos. Mi smo cijelu 2014. raspravljali o Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja. To je bio jedan mali zakon u kojem smo upozoravali da ne može zaživit u praksi jer ništa ne rješava, međutim apsolutno nijedan amandman nije se uvrstio. Nije to bilo zato da mi dokažemo svoje ja nego zato zato što je znanje i struka i iskustvo na terenu pokazivalo dvije stvari: da se ne mogu ukinuti tijela vještačenja postojeća dok ne počne i ne uhoda se sa radom novi odjel odnosno nova služba, da se neće moći vještačiti samo na osnovu osoba koje su stalni zaposlenici u zavodu, da će se trebati imati lista vještaka, specijalista i subspecijalista, štošta. Vrlo često smo o tome razgovarali zato što su se iz ostalih šest ministarstava dakle mijenjali, usklađivali zakoni da bi se uskladili sa ovim Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i sada nažalost imamo situaciju da, opet ponavljam ne izmišljam ja nego struka, upozorava da su ne ladice nego sobe pune predmeta, ne samo u centrima nego u područnim službama mirovinskog. A nije ni to važno, važno je to da ljudi ne mogu ostvariti prava na dječje doplatke, osobne invalidnine djece i odraslih, doplaci za nepokretne koji iznose 500 kuna ili 350 kuna, a ovdje velikodušno dajemo 200 kuna. Treba, ali treba omogućiti ljudima da ostvare svoja prava, da se izvještače da li mogu ići raditi ili ne mogu, da li se mogu dalje školovati ili ne mogu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Mladen Novak. **Novak, Mladen Slažem se sa svim što ste vi rekli i samo dodatno da naglasim nije problem da li nešto funkcionira ili ne funkcionira u smislu problema, nego je problem u tome što oni ljudi kojima je najpotrebitije oni na žalost imaju nekakve periode da ne mogu ostvariti svoja prava, a to nisu baš zanemarivi brojevi. Ja vjerujem da se nije bitno promijenila ona stvar, jer inače do ove uredbe ne bi ni došlo u odnosu na onaj zapisnik koji smo prošli puta citirali. U svojoj replici vi ste spomenuli još jedan detalj koji ste u stvari povezali sa, upravo sa jedinstvenim tijelom vještačenja. nisam upućen dovoljno u to da mogu sad reći da li su počele pripreme ili nisu počele, ali nadam se da uredi državne uprave koji su angažirani sad po ovom neće proći na isti način, da nećemo opet doživjeti istu priču samo što s obzirom na izborni ciklus odnosno na održavanje izbora praktički neće imati tko upozoriti dobrih pola godine na to. I druga stvar, s obzirom da vidim da je ipak ponešto drugačiji pristup danas ovoj cijeloj raspravi u ime kluba smo predložili tri amandmana. Ja vas lijepo molim da ih dobro pogledate, proučite. Nisu pisani zbog nas, nisu pisani zbog ne znam čega. Te amandmane nismo predložili mi, mi smo samo ih u ime udruga roditelja ih predložili, a riječ je uglavnom o cenzusu i imovinski i dohodovni. To stvarno nema smisla da bude. Nitko neće izgubiti invaliditet zato što je naslijedio kuću ne znam u Dvoru. **Stazić, Nenad (SDP)** Replicira Josip Borić. Hvala lijepo. Pa kolega Novak, vi ste se u jednom trenutku pitali koliko će biti povećanje znači cijene električne energije, tj. koliko će iznositi povećanje računa korisnika električne energije. Za onoga tko troši oko 1000 kilovat sati, a takvih ima jako puno to nije nešto što je malo, ali je dosta prisutno u Hrvatskoj. To vam je negdje oko 30 kuna plus PDV. Znači oko 37 i pol kuna po računu puta 12 mjeseci, izračunajte koliko je to. Oni koji troše više ti računi će biti još viši. Dobit HEP-a je 2 milijarde i 700 za 2014. godinu. Oni su u 2013., 2014. i petnaestoj i 2012. na temelju povećanja 25% na računima građana naplatili negdje oko 5 i pol milijardi više nego što su građani plaćali do 2012. godine, 5 i pol milijardi. Od tih 5 i pol milijardi koje su naplatili govorili su da će napraviti jedan investicijski ciklus i početi graditi termoelektrane, hidroelektrane itd. Nisu napravili temelj niti jedne jedine, da ne govorim o korisnicima koji su na PPDS-u, brdsko-planinskim područjima itd. koji ni dan danas u 21. stoljeću nemaju električnu energiju jer HEP kaže ne isplati se. I što sada imamo? Imamo priču u kojoj donosimo zakon, uredba će potpisati kriterije. Slušam nedavno pomoćnicu ministra koja kaže mi ne znamo tko će to platiti, mogu platiti operatori, mogu to platiti građani, a može platiti možda i država. Ona ne zna. Još uvijek ne zna. I onda se javi jedan operator i kaže mi ćemo to preuzeti na sebe. Sad ja pitam što sa tim korisnicima ako operator preuzima njihov obvezu znači li to da ti korisnici onda ne plaćaju te tri lipe nego plaćaju si ostali kod drugih operatora. Gdje je tu jednak odnos prema svim? To je ono pitanje koje se nameće, što drugo reći kažem nego da ne znamo što radimo, donosimo zakon, ali bitno je da vas počastimo na tuđi račun, ali mi ćemo i dalje lijepo izgledati i evo nas pomalo ponovno na izborima. **Stazić, Nenad (SDP)** Vi to pitate kolegu Mladena Novaka, pa će vam on i odgovoriti. Potrudit ću se. u istom danu su znale biti od predstavnika Vlade toliko kontradiktorne izjave da nismo više znali što će na kraju biti od toga svega poput onoga da neće neće biti iz državnog proračuna, pa će biti iz državnog proračuna, pa će biti iz dobiti poduzeća pa na kraju to ide sve skupa ipak iz džepova svih, ali svih uključivo čak i onih kojima se pomaže, čak i njih. A ja sam naveo one slučajeve gdje su ljudi na uređaje, aparate ili kako se to već stručno zove imaju preko 1000 kn ratu i sad ovo im sigurno nije baš neka utjeha. Ono što sam zaboravio a što su me isto udruge zamolite njegovatelj. Traži se izmjena da to bude pravo osobe sa invaliditetom ili djeteta sa teškoćama u razvoju, a ne roditelja ili onih slučajeva što smo imali da izbjegnemo one slučaje kao što je bio na žalost onaj slučaj. Ja čak mislim da ste i vi u obrazloženju zakona na to mislili kad ste se pozivali na praksu suda da imaju krivo tumačenje. Mislim da bi tim rješenjem izbjegli sve moguće nedoumice jer onda je direktno nositelj prava osoba sa invaliditetom, odnosno dijete sa teškoćama u razvoju. Mislim da bi repliku Dujomira Marasovića. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolega Novak. Dosta ste rekli, ali nekako nedorečeno da su pokazali socijalnu osjetljivost a nisu. To je za njih nepoznata kategorija …/Govornik Misleći je pojam, a nikako u operativnosti. Govorili ste da je iseljeno iz Kostajnice 500 ljudi. Ova politika je u zadnje četiri godine protjerala iz Hrvatske 100000 momaka i djevojaka. i to ovi su potjerali 100000 od 4 i pol milijuna. ISIL ili islamisti su potrali 45 milijuna i 300 tisuća. Samo na organizirani način pa je to stvorilo sliku. A ovi autobusima uredno, vlakovima, avionima nitko nije iselio, a 100 tisuća. I sinoć dopredsjednik Sabora kaže da je došlo u Hrvatsku 100 tisuća, to su uglavnom, i da to je Hrvatska na nuli. To su povratnici iz Srbije ali to su bakice naše i djedovi, neka su došli. A to ne može ni stvarati ni rađati djecu. Nema tko u Hrvatskoj rađati djecu. Idemo u propast što se kaže, da sad ne nabrajam jer imam samo dvije minute. Govorili ste o populizmu. Pa koji je populizam Milanovića da ga svaku večer i cijeli dan 24 sata vrte ispred pape na HRT4? Svetiji je od pape. Koliko on plaća tv pretplatu? Je li to sukob interesa? A govorimo o struji, to mi je glavna opaska. Ove dvije točke, današnji dnevni red bi trebalo proglasiti, ovo je rasprava o poskupljenju struje od 15% hrvatskim građanima. I ovih 200 kuna što će dati sirotinji to je samo kompenzacija za ovo poskupljenje. Da su oni bili socijalno osjetljivi prije tri godine, poskupili su struju, kad je Bog dao vode i nije HEP znao što će sa strujom, trebala je pojeftiniti 25%, a oni su je digli 25%. I sad opet dižu 15%. Ja ću reći samo kompenzacija za poskupljenje i trebao bi dnevni red biti ove dvije točke rasprava o poskupljenju električne energije za 15%. (SDP)** Nije to potpredsjednika Sabora koji nema poslovničku mogućnost da vas upozna sa točnim brojkama Ureda za statistiku, odgovorit će vam Mladen Novak. **Novak, Mladen (ORaH)** Ali bez brojki i statistike. Spominjali ste populizam i sad ste između ostalog naveli da ne znam premijera prikazuju prije pape. Pa moram priznati iako sam protiv toga kada tu temu vežemo uz ovu, ova je ipak preozbiljna, ali ću vam odgovoriti ne zato što mislim da njih treba štititi ili da ih treba braniti ali sam pročitao na portalima komentare da je sramota da je HRT cijelu utakmicu Hrvatska-Slovenija fokusirao predsjednicu države, a da nijedanput u kadru nije bio premijer koji je isto tako bio na toj utakmici. Ne znam, nisam gledao utakmicu tako da ne znam da li je to točno. Što se tiče socijalne osjetljivosti vladajućih, gledajte, čim donose nekakav zakon bez obzira, čim predlažu predlažu zakon koji na bilo koji način će pomoći ovim osobama ja moram reći da je to napredak. Ali da je to ne pužev korak nego ponekad imamo ono dva koraka unazad pa jedan naprijed. Da ima rješenja koja su loša, koja sad evo recimo ovaj zakon popravlja u odnosu na onaj prethodni, a na koja smo upozoravali pa na kraju o socijalnoj osjetljivosti nije bilo. Da ne pričam o Zakonu o dječjem doplatku koji je stvarno pokazao maksimalnu socijalnu osjetljivost. 3 mjeseca su ti ljudi izgubili za što? Za ništa. Tako je isto moglo nakon prvog čitanja da Vlada preuzme, što na kraju krajeva je s ove govornice izgovoreno s moje strane, da preuzme taj materijal, da to bude njihov prijedlog u drugom čitanju, a na polugodišnjoj razini cijena je 5,5 milijuna kuna. Toliko o toj socijalnoj osjetljivosti. cijelu javnost, sve nas ovdje pokušava prevariti ali mislim dovoljno je prozirno da to svi vidimo. Što reći o Vladi koja je procijenjena od strane međunarodnih institucija koje prate rad vlada u svijetu među 10 najgorih vlada na svijetu? Od 144 procijenjene države u kojima su procjenjivali rad vlada Hrvatska vlada se našla na 138. mjestu Znači među top 10 najgorih Vlada na svijetu. Umjesto da smo u najmanju ruku među 30 najboljih jer smo članovi EU. Što reći za Vladu koja najlošije iskorištava fondove EU? Što Što reći za Vladu koja je zaduženost RH povećala za 100 milijardi kuna? Ili da kažem u postocima, u 2011. godini bili smo zaduženi 48% BDP-a, danas smo zaduženi 90% BDP-a. Što reći nego da će posegnuti za populističkim mjerama? I nisu im u interesu štićenici institucije "Vinko Bek", njima je interes recimo promijeniti Zakon o socijalnoj skrbi kao što su to napravili kako bi mogli promijeniti domove, ravnatelje domova za socijalnu skrb. I tamo su stavili uvjete recimo da mogu biti osobe sa visokom stručnom spremom koje su završile fakultete društvenih znanosti. znanosti. Recimo može biti profesor konkretno hrvatskog ili povijesti ravnatelj Doma za socijalnu skrb ali ne može biti recimo profesor biologije ili kemije. Zašto? Vjerojatno zato što nije politički podoban jer nije član njihove stranke. O tome se radi. Dakle, isključivo ih zanima kadroviranje, ne zanima ih napredak Hrvatske, ne zanima ih uopće razvoj. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Na repliku odgovara poštovani Mladen Novak. zadatak svake Vlade bi trebao biti, i ja se nadam da se uglavnom s tim rukovode sve Vlade, da podignu kvalitetu života svojih građana. Ali iskoristit ću ovu priliku da spomenem još jedan detalj o kojem je govorila ministrica, a koji sam ja u svojoj raspravi jednostavno preskočio, a to je kada je spominjala oko nesređenih financija i Hrvatsku lutriju je spominjala, tad je između ostalog spomenula i aplikacije udruga o čemu ovise mnoga djeca, mnogi korisnici toga. Ali gledajte, meni je totalno neprihvatljivo da nositelji te djelatnosti budu udruge, savezi. Što sa sredinama gdje nema udruga? Gdje imate jednostavno ne znam 4 ili 5 mogućih koji bi bili obuhvaćeni s ovim ali udruga ne postoji, oni nisu, jednostavno su takvi, nisu aktivni, nema među njima nekoga ko bi bio, ko bi to sve povukao i oni su osuđeni na ništa. Nema ih u ovoj priči ovdje. A zbog čega? Mislim, ne može biti da država svoje nekakve obaveze spušta na razine udruga, meni je to neshvatljivo. Sjećam se tih rasprava pa mi je to obrazlagano kako je to kvalitetno rješenje, vam moram priznati da mi je to, država bježi od svoje uloge. Ako država nije socijalna ona nema ni smisla. A ovo sad država je prenijela nekakvu svoju obavezu, temeljnu obavezu je prenijela na nekakve udruge koje možda jesu, možda nisu. Neke rade kvalitetno, neke ne rade. Mislim da je krajnje vrijeme da se taj dio promijeni, vjerujem u to da imate dobru volju, a sad još samo da nešto i poduzmete. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Za riječ se sada javila potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih poštovana Milanka Opačić. Izvolite. Samo zbog hrvatske javnosti bi htjela reći nekoliko informacija. Naime, kad je u pitanju centar Vinko Bek treba reći da je riječ o vrlo staroj građevini. Da 35 djece je u ovom trenutku izmješteno u Kušlanovu tamo gdje se školuju i ostala djeca sa istim problemima. problemima. Da li ćemo Nazorovu obnavljati ili ne ovisi o stručnjacima koji još uvijek procjenjuju tu zgradu. Naime, za njenu obnovu bi trebalo negdje oko 20 milijuna kuna, međutim riječ je o zgradi koja je na klizištu. Ja ne bih voljela da uložimo 20 milijuna kuna poreznih, novaca poreznih obveznika a da onda zgrada prvom prigodom velikom kišom odskliže. Dakle, vidjet ćemo da li je moguće ulagati u tu zgradu, ako nije tražit ćemo neko drugo rješenje koje bi bilo onda kvalitetno za neki duži period. Što se tiče jedinstvenog tijela vještačenja i prava, vi ste ovdje mnogi govorili o tome da se na tome štedi zbog toga što ljudi ne dobivaju procjenu svog invaliditeta, to nije točno, niste vi, neki drugi su, ali koristim priliku zbog ljudi da to kažem. Dakle ljudi dobivaju novac od dana kada su podnijeli rješenje. Dakle ako su ga podnijeli 1.1.a vještačeni su 1.4.oni će dobiti zaostatke od 1.1.za sva ona prava koja su po zakonu trebali imati. Prema tome, tu nema nikakvih ušteda i nije korektno ljude time plašiti. Što se tiče ovih 200 kuna htjela bi samo dodati da su u to uključeni i korisnici osobnih invalidnina, pa će se obuhvatiti i jedan dio ovih korisnika o kojima vi govorite, koji troše pojačanu struju zbog određenih pomagala pomagala koje imaju. I na kraju još jedanput zbog javnosti ja razumijem da ovdje se polako vodi i predizborna kampanja, da se nastoji reći sve ono što može omalovažiti ovaj projekt. Meni kao ministrici socijalne politike važno je da ovaj zakon bude usvojen i da oni kojima je najteže dobiju svoju naknadu u ovom trenutku za energente. Ovaj projekt će se širiti i dalje jer je on puno širi od korisnika socijalnih naknada i da se ove naknade dakle koje smo povećali socijalne isto tako od 1.10. dođu do svojih korisnika. To je jedino što je važno jer i ja, a mislim da i većina ovdje ljudi u ovom Saboru sjedimo prvenstveno zbog građana i trebamo raditi u njihovu korist, a sve ovo drugo politikantstvo što se mene tiče ja više u to neću ulaziti. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sada prelazimo na oblikatne replike. Prvo Mladen Novak. Hvala lijepo. Spomenuli ste na kraju, pri kraju predizbornu kampanju, 2013.godine donošen je Zakon o tržištu električne energije i Zakon o tržištu plina tom prilikom sam postavio pitanje gdje je ova uredba, kad će biti uredba istekao je rok? Prema tome, ne možete, barem ne meni, predbaciti da ovo koristim u smislu kampanje i da je to politikantstvo. Što se tiče ustanove Vinko Bek, 250 tisuća kuna je uloženo u uređenje dvorišta i igrališta, a onda je tih 250 tisuća kuna isto bačen novac. Čujemo informaciju da je sanirano klizište, sad najedanput možda i nije. Treba dobit tri stručna mišljenja, to je procedura koja će trajati. Ali ako je 10 godina stanje takvo a to smo jučer imali priliku svi zajedno vidjeti da je 10 godina stanje tog objekta takvo, pa ne može bit da se onda preko noći donese odluka i za 3 dana snađite se negdje drugdje. Šta je radila 10 godina onda, zašto 10 godina nitko nije ništa poduzeo? I a pro po jedinstvenog tijela vještačenja i štednje vaša zamjenica kod, prilikom donošenja tog zakona je izjavila da se štedi na vanjskim suradnicima, da je to ušteda. Pogledajte si fonogram, ja mislim da je i kolegica na to mislila. Ne znam, ali decidirano je izjavila da se štedi na sredstvima, čak je i cifru spomenula kolika se sredstva izdvajaju za vanjske suradnike koji rade kao vještaci. I onda je rečeno toga ne treba, sad vi to uredbom vraćate. Znači da ipak treba. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. radi se o tome da ministrica opet ne želi saslušati dobronamjerno ono što se govori. Naime, ne plašim ja ljude, ljudi su uplašeni. Nije isto čekati 8, 9 mjeseci da dođe na red za vještačiti se, da bi dobio 350 kuna, 500 kuna ili 270 kuna, znat ćete o čemu se radi, 1000 kuna, 250 kuna, onoliko koliko su iznosi novčane naknade koje rezultiraju vještačenjem. Ta sredstava se neće i ako će se dobiti, te osobe po rješenju retroaktivno moći isplatiti u ovoj godini. Sredstva u proračunu će se prenamijeniti. Dakle ja govorim o toj, uštedi, odnosno o toj prenamjeni a ova dospjela rješenja će se prenijeti kao obveza za proračun za slijedeću godinu. To je jedno. Drugo, što se tiče ušteda na stručnim službama, odnosno na onima koji su stručni suradnici bili tijela vještačenja. Pa kako da ja vjerujem da će uštedit na njima kada je opet onaj čuveni kredit od 70 milijuna kuna jedan dio namijenjen i za edukaciju stručnjaka koji će provoditi tijelo vještačenja. Dakle ne govorimo napamet, govorimo ono što znamo, što je pokazao teren, što govore stranke. Ljudi su s nama u kontaktu dolje na terenu i vaša pomoćnica sve to što ja govorim može provjeriti. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvažena ministrice, vi ste rekli da nećete sudjelovati u politikantstvu. Politikantstvo je kada dođete sa ovakvim prijedlogom zakona na izvanrednu sjednicu Sabora, a ne znate učinke i ne znate tko će to platiti. Zato mi postavljamo pitanja, valjda ste vi ta odgovorna osoba koja nam treba dati odgovore, a ne po sistemu ja se s vama neću više igrati. Recite nam tko će snositi ove tri lipe po kilovat satu jer imamo iskustvo, a iskustvo je iznijela pomoćnica ministra gospodarstva, znači jednog drugog ministarstva koja kaže da to može HEP ili operatori, da to mogu građani i da to može država. Znači imamo tri mogućnosti koje će Vlada riješiti u uredu, a govorimo o zakonu. pa nas interesira tko su ti, tim više što se pojavio jedan operator i rekao je mi ćemo to snositi. Pa ja sada postavljam normalno logično pitanje, ako će operator snositi u ime korisnika, da li su onda svi pred jednakim uvjetima jer ako drugi operator, HEP recimo neće snositi onda će ti korisnici plaćati tri lipe. Pa kakav je to onda zakon i kakva je to uredba? Normalna pitanja. Odgovorite nam, gdje ćete naći ovih 200 milijuna kuna jer mi tvrdimo da HEP ima dovoljnu rezervu, da je dovoljno u 4 godine naplatio tim građanima kroz 25%, da to može elegantno riješiti kroz umanjene rate na obračunima tim istim korisnicima koje ste prepoznali tih 125 tisuća. Smanjite im svaki mjesec ratu 15 kuna i neka HEP to snosi. Zašto bi građani ponovo u drugom krugu nakon 25% još plaćali danas kroz ova dva zakona 15 lipa više gotovo, zašto, čemu to? Da opet HEP gomila dobit, a da svi građani u tome sudjeluju, a Vlada sebi piše nekakve poene predizborne, pa to nije korektno. Ali nam recite što znate tko će snositi ovaj trošak od 200 milijuna kuna, njega u proračunu nema. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada ćemo čuti repliku Branka Bačića.

Gospođo potpredsjednice ja sam htio postaviti pitanje koje sam već i u ranijem njenom izlaganju postavio, ali na to nije odgovorila. Naime, sama je sada izjavila kako su izlaganja pojedinih saborskih zastupnika već predizborna kampanja ja bih rekao obrnuto da je ustvari ova cijela izvanredna sjednica i zakoni koje raspravljamo ulazak Vlade u predizbornu kampanju kroz Hrvatski sabor. Ali ono zbog čega sam replicirao gospođi ministrici to je činjenica da ćemo mi danas Hrvatski sabor odnosno zastupnici ako u četvrtak ili petak kada bude glasovanje usvoje ovaj zakon i usvoje zakon kojega ćemo poslijepodne raspraviti koji se opet dotiče cijene električne struje, povećati cijenu električne struje svim hrvatskim građanima koji su priključeni na sustav el.energije za 13 lipa ako znamo da je cijena jednog kilovata u jednotarifnom mjerilu 46 lipa onda to znači 26% će se povećati svim hrvatskim građanima struja električne energije od 1.siječnja iduće godine za provedbu ovog zakona i za provedbu Zakona o obnovljivim izvorima energije. To sam htio pitati gospođu ministricu koja je ujedno potpredsjednica Vlade, da li ona s time upoznata i da li zna koliki je to udar na hrvatske građane da se o tome jednostavno izjasni. To nije nikakva predizborna kampanja nego briga za ljude, a ne za birače kako je to rekao predsjednik Vlade gospodin Milanović. Evo i posljednja replika, Dujomir Marasović. Meni je ova ministrica simpatična ministrica, ništa osobno ovdje i meni je čak pomalo žao što je ušla u nešto što nije ni shvaćala u što će se ovo izroditi jer da je shvaćala ne bi došla s ovakvim materijalima ili je morala doći. Ali je rekla, replika je na ono da ima ovdje već predizborne kampanje. Ovo je čista predizborna kampanja i to je otvorena predizborna kampanja ovdje u ovom Domu, u ovoj dvorani sa strane Vlade i ova sjednica je predizborna kampanja Vlade RH i treba troškove ove sjednice od 6 milijuna kuna uračunati u onu kvotu koliko SDP može potrošiti u predizbornu kampanju jer nijedan razlog nije bio za sazivanje izvanredne sjednice. Sve što traže mogli su uredbom Vlade donijeti. Jel je tako? Je. znači nije trebala. A da ne spominjem sve druge stvari zašto nije trebala jer smo mogli odraditi kroz sljedeća dva tjedna ovo bez problema. Znači treba uračunati SDP u njegovu onu kvotu koju ima pravo potrošiti. Ali vi unaprijed financirate svoju kampanju kao što sada Sabor sazivate, maltretirate Sabor unaprijed trošite te novce, državne novce za svoju predizbornu kampanju kao što plaćate i neke lokalne televizije one koje navijaju za vas, dajete im kapom i šapom, a niste dali onim televizijama recimo Bujici niste dali niti kune, ni kune, a ovim drugim televizijama po milijun kuna. Unaprijed financirate svoju kampanju. Pa nismo mi glupi. To sam htio ministrici reći, zašto nas podcjenjuje? Mene osobno vrijeđa da me podcjenjuje kada kaže ima početak kampanje kada to nije svakome jasno ljudi, da je ovo predizborna kampanja. Vrijeme. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDSS-a govorit će poštovani Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice, poštovane kolegice i kolege. Točno je ovo što mi radimo je trošenje novca, ali i ovo što govorimo je trošenje novca jer ne raspravljamo o onome o čemu bismo trebali raspravljati. Točno je da u ovome što Vlada čini ima elemenata onoga što svaka Vlada čini na kraju svog mandata i ona prije 4 godine i ona prije 8 i ona prije 12, sve sve nastoje na kraju svoga mandata finiširati sa nečim što će napraviti što nisu stigli u 4 godine i uvjeriti građane u uvjerljivost svoje politike. I ova Vlada u tom pogledu nije nikakav izuzetak. Ali naša rasprava ovakva kakva jeste i kako se vodi o dilemi je li ovo populizam ili nije, je trošenje vremena Sabora, javnosti, svih koji očekuju drugu vrstu rasprave o ovoj stvari. Sramota je da toliki broj građana čeka od izborne do izborne godine hoće li dobiti ono što inače u regularnom postupku vjerojatno ne bi dobio u tako brzom postupku kao što je dobio. A mi svaki puta osporavamo jedni drugima pravo da to činimo a onda kada dođemo na vlast onda činimo isto. A o čemu se zapravo radi? Rasprava je zapravo siromaštvo u ovoj zemlji a ono je veliko i zabrinjavajuće. Stopa siromaštva je 19,5%, to znači negdje 847 tisuća ljudi u ovoj zemlji je u granici siromaštva. Kada se od toga oduzmu socijalna davanja i mirovine onda se postotak penje preko 29% pa do 44%. Da, prosječna trgovkinja u supermarketima i njezina obitelj su u kategoriji onih koji su ispod granice siromaštva ili su malo iznad granice siromaštva. Ova rasprava je dakle o narastajućem siromaštvu u našoj zemlji, ali mi ju ne vodimo i ne upozoravamo na tu činjenicu. Ova rasprava je također i o nejednakosti koja narasta u našoj zemlji, svakim danom sve više. Po nekim mjerenjima taj prag nejednakosti je prešao 30%. Prag nejednakosti je prešao 30%. I ima trend da se povećava. A mi umjesto da raspravljamo o uzrocima koji proizvode tu vrstu nejednakosti mi se kao zadnja siročad svađamo oko toga hoćemo li u danoj godini povećati naknade samcima, samcima, roditeljima samohranim kao što se to nekada govorilo i hoćemo li u okolnostima kada gotovo 15% građana Republike Hrvatske nema novce da bi platilo struju, plin, da bi platilo energente i da bi pokrilo troškove grijanja. To za te ljude mora biti uvredljivo kada nas slušaju. Kao što je i za mene bilo uvredljivo dok sam slušao većinu kolegica i kolega. Njima povećanje koje je osigurano sa ovim sasvim sigurno nešto znači i moliti će Boga da ne dođe nitko da im to ne smanji. I molit će Boga da ne dođe netko da im ne poveća troškove energenata. A samo jedna rasprava je išla u pravcu toga koliki je prihod HEP-a mogući u prošloj i ovoj godini i što se sa tim novcem čini. Ministar Šuker zna kako se moralo voditi ratove sa istim tim javnim poduzećima kao što vjerojatno to zna i ministrica Opačić, kao što znam i ja jer već 4 godine neće uložiti lipe u reelektrifikaciju povratničkih sredina, lipe, ne kune nego lipe. I nije ih sram što će imati prihod od preko 2 milijarde. I nije ih sram što im je zakonska obaveza nakon 30 dana kada se kuća obnovi da ulože novac u priključke. Ne, oni kažu odite Vladi pa neka Vlada to radi. A to je nedopustivo stanje. Jednako tako kao nedopustivo stanje da 70,5% naših građana tj. naših obitelji svojim članovima ne može priuštiti 7-dnevni odmor godišnji, odlazak na more, odlazak u toplice ili bilo gdje drugdje. I tu se onda naravno priključujemo državama za koje mislimo da s njima nemamo ništa. Imamo, zajedničko nam je siromaštvo bez obzira na kojem dijelu Europe se nalazili. Dakle mi mislimo iz Kluba zastupnika SDSS-a da povećanje je naknada sa 800 na 920 kuna, pa makar bilo i u okolnostima završetka mandata, predstavlja korist za one kojih se to tiče a riječ je o 11 tisuća 90 samaca u Republici Hrvatskoj. Mi mislimo da je povećanje naknade, minimalne naknade, samohranim roditeljima kojih je, povećanje sa 320 kuna na 440 kuna značajno povećanje. Samo onaj koji dođe na područje Gračaca i vidi od čega ljudi žive može znati što znači kada netko primi 100 kuna više nego što je primao mjesečno a nas ovdje treba biti sram činjenice da to za ljude predstavlja veselje, a mi raspravljamo o tome je li to populizam ili nije populizam. Rijetki od nas imaju pravo to reći jer su rijetki od nas u ove četiri godine postavljali to pitanje i rijetki od nas postavljaju uopće pitanje siromaštva u našoj zemlji. Rijetki postavljaju pitanje nejednakosti u našoj zemlji, štite kapitaliste, tajkune, vode brigu o ponosu nacionalnom, a gdje ponos može biti u tolikom siromaštvu i tolikoj nejednakosti. Ne može ga biti će ga biti, osim eventualno ako se to ne pretvori u neko zlo od ponosa. Što se tiče prijedloga da se, kako se kaže ugroženim kupcima energenata osigura povećanje od 200 kuna, a riječ je o 125000 ljudi, mi također to pozdravljamo ali to mora biti sistemska mjera jer ako 65%, ako 15% ljudi ne može, nema za grijanje bilo koje vrste, ni struje ni plina ni ugljena ni drveta, kao što pokazatelji Državnog zavoda za statistiku pokazuju. Ako 68% domaćinstava značajan dio svojih prihoda troši na troškove stanovanja onda je to za njih značajan prihod. Svakoga od nas tko zna koliki su mjesečni troškovi grijanja, bilo plina, bilo toplinskog grijanja druge vrste, zna da je to značajan prihod. Ali poštovane kolegice i kolege, neće to dugo trajati ako nešto nećemo početi mijenjati i ako ovom narastajućem siromaštvu, nejednakosti ne počnemo pristupati na drugačiji način. Dakle država ako sebe svede na to da određenim palijativnim socijalnim mjerama nastoji ublažiti siromaštvo, ne otkloniti ga nego ga ublažiti, onda neće napraviti mnogo, onda to nije država na koju možemo i trebamo s pravom biti ponosni jer ta država da bi ojačala naš ponos mora razvijati ekonomsku politiku i mora imati svoju monetarnu politiku, a mi nažalost godinama već od toga nemamo ništa. Nemamo. I to treba reći. Neki kolege koji ovdje sjede to znaju bolje od mene i sigurno bi to bolje rekli nego što ja to umijem reći, ali ne znam zašto to neće reći i ne znam zašto ne vodimo raspravu o toj stvari koja će onda dovesti u situaciju da ćemo imati rast i više od 1,2%, a već povećanje na 1% smanjuje siromaštvo na 0,8%, stopu siromaštva. Pa zato što nam treba što je moguće samostalnije mjere ekonomske politike i pravci razvoja ekonomske politike, zato što nam treba monetarna politika koja će biti više naša i bliža potrebama ljudi, a ne jednoga maloga broja ljudi koji tobože osiguravaju prosperitet ovoj zemlji. Ne. Da je bilo tako onda bi on bio osiguran, osigurala bi ga bilo koja Vlada prije 10 godina, a nije tako. Mi ne bilježimo prosperitet. Iz tog razloga poštovane kolegice i kolege, ja mislim da je iznimno važno da je ovo doneseno, ali da je daleko od onoga što trebamo činiti, apsolutno. Apsolutno, jer bez adekvatnih mjera ekonomske politike i bez adekvatne monetarne politike koju će naša zemlja imati mi nećemo imati državu koja će dugo moći ovakve stvari činiti kao što čini sa ovim zakonom danas. Neće. Stopa siromaštva će rasti, nejednakost će rasti, nerazvijenost će rasti i onda naravno sredstava za krpljenje posljedica siromaštva, ekonomskih razlika, regionalnih razlika neće biti. To da Slavonija izgleda ovako kako izgleda, to da u Vukovaru ima 543 obitelji koje su korisnici samoposluga za siromašne je frapantan podatak. Podatak kojeg bi se svatko od nas trebao sramiti ukoliko hoće išta reći, a da tu stvar nema na umu kad je posrijedi grad Vukovar i kad je posrijedi cijela Slavonija. A o područjima povratka da ne govorim. O Zagrebu također. Eto iz tih razloga mi pozivamo da se ovo podrži, ali istovremeno pozivamo da se o onome što je dugoročan pristup ovom, da se o tome počne raspravljati, da počnemo raspravljati opasno narastajućem siromaštvu i opasno narastajućoj nejednakosti i opasno narastajućoj nezaposlenosti koju imamo u zemlji.

svaka Vlada čini na kraju mandata ovo isto, pa ni ova Vlada nije nikakav izuzetak. Rekli ste zapravo da svaka vlast na kraju svoga mandata kupuje. Negdje otprilike ste rekli da je sramota da građani iz izbornog ciklusa u izborni ciklus čekaju da Vlada čini ono što nije činila 4 godine. Međutim, mene začuđuje i tad ste rekli trebamo se sramiti. I sad ste rekli trebamo se sramiti jer raspravljamo o čemu? Ne znam, niste tako gorljivo govorili o tome kad sam postavljao pitanja sto puta barem u ovih četiri godine o nejednakosti, o siromaštvu. I zato smatram da jest ovo demagogija. Vi zapravo amnestirate sve ove Vlade da nek' i dalje tako čine, barem nek' čine svaku četvrtu godinu pred izbore, nek' poklanjaju, nek' kupuju glasove. Mene je toga sram. Nek' se srami svak u svoje ime. Mene je sram zbog mojih pogrešaka, nije me sram zbog pogrešaka ili SDP-a ili HDZ-a ili vaših pogrešaka, ali me sram mojih pogrešaka i ja se katkad sramim svojih pogrešaka i priznajem svoje pogreške. Čak sam ih i javno priznao za govornicom, ali se neću kolektivno sramiti. Na to nema nitko pravo me upozoravati da se sramim i neću se sramiti za to jer sam upozoravao. Tada sam bio nazivan demagogom ne samo ja, mnogi drugi. E sad kad ja kažem da su demagozi oni koji čine to, a čine samo da bi dobili izbore. Zašto to nije bilo donešeno prije 6 mjeseci? Opravdavati da Vlade to smiju činiti je veliki grijeh koji neće počiniti zato …/Govornik se ne razumije./… Da, ja ću glasati za taj zakon, izglasat ću ga da ti ljudi dobiju taj novac ali to je pogrešno. Time amnestiramo trgovinu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Milorad Pupovac. Poštovani kolega, prvo ja nisam rekao da Vlade smiju to činiti, nego sam rekao da to Vlade čine a to znači kao i svatko od nas, tako i Vlade čine stvari koje inače ne bi smjele činiti, ali čine jer im nije zabranjeno, jer mogu. I vjerojatno ako dođete u poziciju da budete dio neke Vlade vjerojatno ćete i sami poseći za tim sredstvima. Ako ne budete imali sreće da tokom četiri godine napravite sve ono što biste smatrali da treba. Ja nisam rekao da se vi trebate sramiti, jer znam vaš doprinos raspravama o siromaštvu i o jednakosti. I rekao sam da postoje izuzeci kada je to posrijedi. Ali to da se rasprava o ovoj stvari svede samo na pitanje predizborne kampanje, a da ne raspravljamo o onome što generira siromaštvo. siromaštvo. Da, da jako ste mnogo čuli danas o tome. Jako ste mnogo čuli o tome što generira nejednakost u ovom društvu i nezaposlenost. To je uobičajena ping pong loptanje kakvo inače imamo na površini onoga što nam je stvaran život. Prema tome, da jeste na momente to je isto izgledalo tako, kao otimanje poena u ping ponganju i ništa više. Druga replika, poštovani Boro Grubišić. Ja se nemam čega sramim zbog što sam ovdje izrekao, a vi se sramite zbog toga što meni sa javne govornice govorite da se sramim. Sramite se zbog toga! I nemojte mi više govoriti sa javne govornice Hrvatskog sabora da se ja sramim nečega što sam ovdje izrekao. Vi nikakav niste borac za narod, za srpsku sirotinju iz Liku, Baniju, Kordun i sela. Vi živite kao jedan elitista i ovo je maksimalna demagogija što ovdje govorite i manipulacija i tu ste velemajstor. U centru Zagreba živite, ovdje šminka po Zagrebu, ići malo u Beograd po instrukcije i plivati u tome u dobrom i lijepom životu, a srpska sirotinja što nema struje od vas koristi nikakve. Ali kad oni to prokuže bit će im kasno. Dobro, demokracija je, imaju pravo birati koga god hoće. I sad vi meni kažite da nismo govorili, ja ću govoriti o sebi, a neka drugi govore za sebe ovi što šute. Da ja nisam govorio o temi, vi ste govorili o odlasku u toplice, vi ste govorili o …/Govornik se ne razumije./… Hrvatske narodne banke, vi ste govorili o odlasku na godišnje odmore, vi ste govorili o utrošku novaca u HEP-u. O čemu ste govorili? Što sam ja drugo govorio i što sam ja govorio izvan teme kažite? Sve što sam rekao bilo je u okviru teme i vi meni govorite da se ovdje sramim. Tko ste vi da mi to kažete sa ovog Sabora, sa ove govornice? Tko ste vi da to imate pravo reći, da bih se ja trebao ovdje zbog nečega sramiti i stiditi zbog onoga što sam rekao. Hvala. Na ovu repliku odgovara poštovani Milorad Pupovac. (SDSS)** Poštovani kolega, ja znam da ja za vas nisam jedan od 150 i kojeg zastupnika nikad bio i nikad ni neću biti. Ali samo hoću reći da sam ja jedan od 150 zastupnika i to već u četvrtom mandatu u Hrvatskom saboru, toliko da znate tko sam ako već druge stvari ne znate. A drugo i bez obzira kakav vaš odnos bio prema meni vi sasvim sigurno nećete utjecati na to kako ću i kada govoriti na Saboru. A što se tiče vas i vašeg moralnog osjećaja, kad biste imali moralni osjećaj kolega Marasoviću

ne biste spomenuli kao što vi kažete srpsku sirotinju i ne povlačite me za jezik i nemojte da ovdje govorim o tome tko je sve i zašto zaslužan što je to tako. I kako mi koji sjedimo ovdje moramo otimati svaki priključak za kuću, svaku vraćenu kuću, svaku obnovljenu kuću i svako elementarno pravo. I ako hoćete da vam počnem govoriti o imenima i prezimenima počet ću vam govoriti. Jer moji kolege i ja smo posvetili svoj mandat, i zato ga imamo u nekoliko, a vi možete pričati što hoćete, ali jednoga dana bi bilo pošteno da se čujete. Pupovac meni je drago da ste ovako govorili u svojoj raspravi jer u biti razotkrili ste čitavu istinu. A kad čovjek kaže istinu onda je svakom na putu. Pa kod nas i ovdje se to događa u Saboru i ljudima u svakodnevnom životu. Zaista nazivati Vladu i one koji podupiru ovaj prijedlog zakona populistima zato što žele pomoći najugroženijim ljudima u našem društvu, bili oni koji su stariji od 60 godina, bilo obiteljima koje imaju samo jednog roditelja, dakle da se pomogne toj djeci ili pak upravo da se omogući sufinanciranje potrošnje električne energije. I to nazivati populizmom upravo ste to vi razotkrili. Ja mislim da upravo taj jal gdje Vlada želi pomoći onima kojima treba pomoći i koja to radi upravo onda kada i može činiti jer je i ovaj zakon posljedica reformskih zahvata zaista ovaj prijedlog zakona zakona tako nazivati gdje se siromašnima pomaže mogu zaista samo sirotani duha. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora vi ste povrijedili Poslovnik, članak 238., stavak 5. koji kaže da trebate izreći stegovnu mjeru nekom tko omalovažava ili vrijeđa predsjednika ili druge zastupnike. Smatramo da ovo čitanje moralnih lekcija na način na koji je to napravljeno nije u skladu kako kolege zastupnici razgovaraju. Jer ako ćemo početi pobrajati po imenima onda možemo tako unedogled, a onda ćemo se vratiti u neka vremena koja nisu dobra. Prema tome, povrijedio je i smatram gospodine potpredsjedniče da zbog nekakve ravnopravnosti zastupnika ste trebali izreći opomenu kolegi Pupovcu. Nema nikakve povrede Poslovnika. Kolega Dujomir Marasović prigovorio je Pupovcu, napao ga je da on ne predstavlja srpsku sirotinju nego da ovdje bogato živi u Zagrebu. Dobio je odgovor da je ta srpska sirotinja između ostalog sirotinja zbog stvari zbog kojih bi se Dujomir Marasović morao stidjeti. Ne vidim nikakvu razliku u mom odnosu prema Dujomiru Marasoviću i prema gospodinu Pupovcu. Ovo je parlamentarna debata, a HDZ-u očito uvijek smeta kada netko nešto kaže što se HDZ-u ne sviđa i to onda proglašava povredom Poslovnika. Ovo nije povreda Poslovnika, nema nikakvog govora o povredi Poslovnika. Jedini tko konstantno krši Poslovnik ste vi prijavljujući povredu Poslovnika svjesni toga da te poslovničke povrede nema. A vi se izvolite obratiti Odboru za Ustav pa će vam on izreći svoje stajalište. Sada se ponovno javljate za povredu Poslovnika iako znate da po našem Poslovniku nema rasprave s predsjedavajućim. Pa u skladu s tom odredbom Poslovnika ja vam ne mogu sada dati pravo da govorite. Posljednja replika, Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Mislim svi se mi slažemo ovdje da socijalna prava su ljudska prava, a ne nikakva potrošnja. Da, treba progovoriti i o nejednakosti odnosno treba progovoriti o siromaštvu. Ali se ne slažem sa gospodinom Pupovcem kad je govorio o kolektivnoj sramoti. Slažem se sa svim ovim drugim podacima koje je iščitao, da 36% ljudi teško spaja kraj s krajem, da 19,5% ljudi u Hrvatskoj je siromašno, prije svega zbog rekordno niske zaposlenosti. To je osnovni razlog nejednakosti u ovom društvu. Svaki dan se obrti zatvaraju, svaki dan se zatvaraju dionička društva, svaki dan se zatvaraju mali OPG-i. Prag siromaštva za jednočlano domaćinstvo je 22 tisuće 916 kuna. Za dvije osobe, dvoje djece 48 124 kune. Ona obitelj koja mjesečno ne privredi 4000 kuna ona je naprosto siromašna. Svaka deseta osoba, kao što je rekao gospodin Pupovac, u Hrvatskoj ne može si recimo priuštiti grijanje. Pustimo sad godišnji odmor. Hrvatska, zato sam ustao i iskoristio priliku da repliciram, je svrstana na 16. mjesto, doslovce citiram "najjadnijih zemalja svijeta". Ja to ne mogu jednostavno shvatiti ali je tako naprosto iskazano. Jaz podjele u društvu je sve dramatičniji i sve veći i može nam se poručivati izvucite novce i počnite štedjeti, ali ako je 70% ljudi gotovo u toj kategoriji siromašnih što oni nažalost mogu trošiti? Ne samo Vukovar, hrvatski gradovi gdje nemaju te zemlje, osim one važe gdje sade sve više ne znam peršin ili nešto slično, naprosto su su u jadnoj situaciji. Dok ova zemlja ne riješi problem korupcije neće riješiti ni problem siromaštva. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Na repliku odgovara poštovani Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad ja se slažem s ovim što govorite jer tim podacima bi se mogli dodavati još brojni drugi jednako zabrinjavajući podaci kao što je podatak da se korisnika javne kuhinje u Gradu Zagrebu postotak povećao za 20% u toku ove godine. I ono što sam htio još jedanputa reći, onoga momenta kada smo odlučili da nemamo svoje ekonomske politike nego da je ona stihijna i da se nameće okolnostima izvana i onoga momenta kada smo odlučili da nemamo svoje monetarne politike nego da je vezana vanjskim okolnostima i interesima maloga broja ljudi ovdje, onoga trenutka smo mi pred sebe stavili obavezu ako ničeg drugog onda moralnog osjećaja, moralnog osjećaja za drugačije gledanje na stvari nego što gledamo. S obzirom na rastuće siromaštvo, na rastuću nezaposlenost i na rastuću nejednakost. To je bilo mjesto iz kojega sam se usudio govoriti o moralnom osjećaju. A ako netko pronađe bolje i ovoga trenutka kredibilnije neka kaže odmah ću ga prihvatiti, a onome koga sam eventualno povrijedio ću se ispričati. Ali zasad moj um ne vidi to drugo mjesto, a moje uši ga ne čuju. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista govorit će poštovani kolega Petar Baranović. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo potpredsjednice Vlade sa suradnicama, štovane kolegice i kolege u naravi je parlamentarne demokracije da se o svakoj političkoj inicijativi, otvorenom pitanju o zakonskom prijedlogu debatira u Parlamentima, u Hrvatskom saboru. Međutim ne mogu a da u uvodu svog izlaganja ne iskažem dojmove koje osjećam danas u ovoj sabornici. Osjećam se izuzetno tužno i na kraju mandata pomalo posramljeno. Jer slušajući intonaciju današnje debate, pojedine verbalne duele i sve ono što se spominjalo i iznosilo u kontekstu ovog zakona u nekim trenucima su ispred očiju skakale slike meni poznati obitelji koje imaju loš socijalni status ili koje imaju člana obitelji hendikepiranog, s posebnim potrebama, obitelji, slike obitelji koje se nikad ne smiju punim osmjehom. I promislio sam da na kraju ovog mandata kao zastupnik imam jednu dužnost, a to je da apeliram na sve dosadašnje, sadašnje i buduće zastupnike da konačno razinu rasprava ljudskog, humanog, odgovornog, političkog u ovoj kući dovedemo na razinu takvu da nam narod više ne daje ocjenu 1,78 i Postoje zakoni koji su takve teme i takve naravi da zaslužuju poštovanje, ako ne radi nas samih, a ono radi onih na koje se odnose. Sve je danas izlazilo, i osobne netrpeljivosti i stari računi, usudio bi se reći netrpeljivosti koje izlaze uopće izvan granica prihvatljivog ljudskog. BDP, hidrocentrale, investicije, stotine milijuna duga, optuživali su oni koji su dužili prije one koji duže danas i vrlo vjerojatno ćemo u nekim narednim raspravama po istom modelu i po istoj manira optuživati one koji će zbog svih naših promašaja i nedostatka u hrvatskoj politici zaduživati ovaj narod i ubuduće. Danas mi je najteži dan u Hrvatskom saboru, meni. Dozvolite da imam taj utisak. Ne odričem pravo u debatama bilo kom zastupniku principijelno da kaže što misli, ali apeliram na vas sve iz svih političkih opcija, svih svjetonazora i uvjerenja gospodo podvucimo konačno jednom crtu prihvatljivog u ovoj kući. Jel bez Sabora koji uživa respekt ništa od iskazanog i željenog ni izlazak iz krize, ni smanjenje duga, ni kvalitetniji zakoni, ni bolji društveni odnosi, ni bolja socijalna politika neće biti moguće primijeniti i donijeti ukoliko Sabor bude pao na toliko nisku razinu i ubuduće na kojoj je danas. Ova tematika nama kao stranci posebice Reformistima nije tematika koju smatramo da će temeljno riješiti probleme, osim u slučaju onih osoba koje imaju poteškoće, oštećenja i hendikep. Mi smatramo da se socijalna slika Hrvatske mora mijenjati odgovornijim pristupom u drugim nišama. Međutim, ovaj zakon ćemo podržati jer on je ovog trenutka jedina moguća pravna trijaža, upotrijebit ću taj izraz kojom se mogu trenutno umanjiti tegobe onih koji su siromašni i trajno do daljnjeg na razini u kojoj je moguće u ovom društvu pomoći one koji su hendikepirani i bolesni. Iz tog razloga mi ćemo podržati ovaj zakon. Dat ćemo amandman na ovaj zakon koji se tiče primjene socijalnog cenzusa kada je u pitanju ostvarivanje ovih potpora potrebitima jer smatramo da se cenzus može u zakone ugrađivati kada se govori o beneficijama. Invalid je invalid, to je naš stav, invalid je invalid, da li iza njega stalo 3.000 kuna dohotka, 5.000 ili 6.500 kuna dohotka iz perspektive Reformista je sasvim svejedno. Tu vrstu diskriminacije u ovom slučaju smatramo neprihvatljivom. Jednako tako dat ćemo i amandman kada su u pitanju prava koja su kvantificirana brojem sati suporta, radi se o psihosocijalnoj pomoći, a na tragu zahtjeva i mišljenja onih koje to direktno, životno tangira, oni puno bolje znaju od nas političara koje su realne potrebe takvih ljudi. Što se tiče Doma Vinko Beg, skrenuo sam pozornost na taj slučaj i ministrici jedan otvoreni prijedlog, sami ste u obrazloženju govorili da se još uvijek ispituje statika i zapravo validnost u građevinskom smislu spomenuli ste procjenu da je potrebno uložiti 20 milijuna kuna da se ta zgrada sanira. Bit ću toliko slobodan, za sve one kojima je takva institucija potrebna, životno potreba imate u portfelju DUDI-a, niz zgrada u ovoj zemlji, puno većih gabarita, zgrada koje mogu dati puno više mogućnosti, suporta, pomoći, tretmana koje sa 20 milijuna kuna možete opremiti na adekvatnije način i puno funkcionalnije od ove zgrade. Nemojte krpati staro, ima dovoljno zgrada u dobrom stanju koje nesposobna državna birokracija bez obzira na politički predznak, nije zadnjih 20 godina stavila u funkciju. Prema tome, kod gospodina … neka izvadi katalog, to bi na vašem mjestu napravio i ne bi odustao, bez obzira koliko još ima do izbora. I drago mi je da je netko spomenuo Gračac na kraju mandata. Ja sam mogu to slobodno reći zastupnik koji je za Gračac obilazio državne urede na početku mandata i nije samo Gračac, kompletna Slavonija i svi ruralni prostori, dio Like, dio Dalmatinskog zaleđa, Donji Lapac, Ervenik, Kistanje, zaleđe Knina, rubna područja Drniša, jako je puno krajeva koja na sramotu hrvatske politike zaključno možemo klasificirati kao zaboravljeni narod. To je jedini i pravi istiniti izraz. Zaboravljen od svih opcija od svih političkih svjetonazora od svih moralnih vertikala u hrvatskoj politici, svi onih koji su se potrudili da se pozicioniraju kao veličine u hrvatskom društvu i od svih nas. Dvadesetih godina nakon ratnih stradavanja još uvijek imamo sirotinju i zaboravljeni narod. I kada govorimo o zakonima koji barem djelomično tangiraju taj zaboravljeni narod uz one koje vidimo dnevno jer su u našem okruženju onda zaključno još jednom apeliram, imajmo minimum humanosti, dostojanstva, pa ako hoćete i onog kršćanskog učenja u sebi bez obzira jeli datum izbora za dva mjeseca ili ne kad god da se donese zakon koji će nekome kome je teško, ne pružiti ruku nego mali prst, onda možemo raspravljati kritički o tom zakonu ali radimo to na jednoj razini koja je primjerena pristojnim humanim ljudima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. da raščistimo evo na kraju mandata neke stvari …, vi ste rekli da je ugled Sabora na 1,75 ocjene jeli tako. Nije 1,75 ocjena posljedica toga što mi ovdje nešto govorimo, čak ni kako govorimo jer narod voli što se više ovdje pod navodnike rečeno svađamo mogli bi to reći, malo dinamičnije razgovaramo, to s većim interesom gleda, nego je 1,75 posljedica što nas ovdje nema prvo. Drugo, što svi šutimo, vladajući šute ono pročitaju što im reče Vlada. Evo danas glavni zakon moja uvažena saborska saborska zastupnica Ingrid Antičević branila, ostali šute i vladajući, oporba mlaka tijekom cijelog mandata pa skoro da ih i nema. I danas prva točka dnevnog reda kada je jedna nelogičnost uletila u Sabor kada dadneš nekome 200 kuna da bi poskupio i njemu struju i cijeloj državi, to je protiv pameti. I kada je oporba složna prvi put rekla to ne valja onda vi da je zbog toga ocjena Saboru 1,75. Da je ovako Sabor radio kao što je danas bila bi ocjena 5. A vi sada tu širite neko bratstvo i jedinstvo u Saboru. o čemu vi govorite? Mi zastupamo svaku grupaciju birača koja nas je izabrala i ja govorim ono što smatram da birači koji su me izabrali da bi željeli da ja ovdje rečem.

I to je jednostavno neprihvatljivo da bi to bilo razlog zato što da Sabor ima 1,75 ocjenu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Na repliku odgovara poštovani Petar Baranović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Marasović, još uvijek sam u dobrim godinama i nimalo dementan koliko pamtim vaše ime nisam spomenuo. Govorio sam načelno i sa jednakim pravom s kojim ste vi sada izgovori sve ovo šta ste rekli u replici, s jednakim pravom hrvatskog saborskog zastupnika iznio sam svoje dojmove o današnjoj raspravi, njenoj razini, motivima za izrečeno, intonaciji izrečenoga i općem dojmu kojeg ostavljamo na građanima. Kada promatram ljude, bar ja osobno jedna od mojih prvih analiza čovjeka je koliko je dobro kućno odgojem temeljem načina na koji se ponaša. Pa dozvolite da ja smatram da bez obzira na potrebu i obavezu da debatiramo o zakonima način intonacija doza cinizma, doza zluradosti, doza i nepristojnosti u konačnici kod nekih izazivaju ne samo skeptičnost spram ove kuće nego vrlo jasno umanjuju njen značaj, ugled,

jedan od najtežih dana ovdje u Saboru i da vam je jako teško slušati ovu raspravu, pa ja vas pitam je li vam teško bilo gledati roditelje i djecu sa invaliditetom kada su protestirali ovdje ispred Hrvatskoga sabora tada ili sada slušajući ovo što mi govorimo? Da li vam je bilo teško čuti da su roditelji tužili državu jer nisu ostvarili pravo o statusu njegovatelja djece sa teškim invaliditetom? Da li je bilo teško čuti i vidjeti da je 1508 branitelja ostalo bez opskrbnine, gledati na televiziji kada su djeca plakala, kolega Vukšić je o tome govorio, jer nemaju marendu? Ili slušati nas kada govorimo da 200 kuna neće nikome pomoći? Je li vam bilo teško kada ste donosili odluku o povećanju električne energije za 25%, koje su svaka domaćinstva plaćala? Ja vam mogu reći što je meni teško. Prema ovim zakonima koji su doneseni u mome gradu 42 obitelji imaju pravo na naknadu a grad još dodatno prema svojim odlukama pomaže 158 obitelji. I teško je vidjeti sve te ljude u hodniku kada dolaze po bon od 400 kuna za hranu, za subvencioniranje struje, za sve ono što im pokušavamo pomoći. Još je teže kada država donosi zakone koji se takvim jedinicama lokalne samouprave smanjuju prihodi upravo za tu namjenu što je učinjeno u Gorskom kotaru i diljem Like i takvoj, na osnovu nekakvih statističkih pokazatelja o razvijenosti općina. To je bilo teško. I kada govorimo o pomoći, 200 kuna nije pomoć. Nikakva pomoć ne može pomoći tim ljudima osim radnog mjesta i dostojne plaće kojom će oni sami prehranjivati te svoje obitelji. Ovdje ne govorimo o ljudima koji su invalidi koji ne mogu obavljati obavljati svoj posao, kojima treba pomagati na drugačiji način direktno financijskom pomoći. Ali stvaranje uvjeta da se ti ljudi zaposle, da ostvaruju prihode, ja ne vidim zašto bi vam teško bilo čuti tu raspravu o kojoj mi upravo danas ovdje govorimo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku Petar Baranović. Naravno kolega da mi je bilo teško. I bilo mi je teško gledati kao građanin ove zemlje i čovjeku koji je zdrav i sposoban da prehrani svoju obitelj zadnjih 20 godina kako se u ovoj državi sustavno gube pretpostavke da zdravi i sposobni svojim radom prehrane obitelji i da izađu izvan kategorije siromaštva. Teško mi je bilo gledati ono što se događalo u ovoj zemlji 20 godina, jako teško. A vi jako dobro znate o čemu govorim. I teško mi je bilo kao dogradonačelniku Šibenika dnevno primati u svoj ured i nastojati pomoći svima onima koji su potrebiti. Ali nećemo izaći na ovaj način iz situacije u kojoj siromašni …/Govornik se ne razumije./…. I naravno da ne mislim da je 200 kuna rješenje za bilo čije probleme ali nije korak nazad nego je mali korak naprijed, barem toliko. A da zagovaram da se tim ljudima dade i deseterostruko više apsolutno, samo zato moramo stvoriti pretpostavke a njih nećemo stvoriti. Kada o zakonima koji imaju ovakvu narav unesemo toliko antagonizma osobnog, političkog, stranačkog u ovu sabornicu. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo potpredsjednice, gospodo zastupnici. razumije./… su ljudsko pravo, to sam već rekao, to ne mogu biti smatrani ni na koji način, ili ona ne mogu biti smatrani kao potrošnja. Ja polazim od sljedećeg, dok ova zemlja ne riješi korupciju, a korupcija sigurno na godišnjoj razini uzima ili zbog nje se otima 2 do 3% BDP nikome neće biti dobro. E sada što nam je činiti? Boriti se normalno za neovisnost institucija koje će raditi, koje neće služiti i koje neće bilo koju vlast služiti. Tu mislim prije svega na DORH, jer su i oni sukrivci za ovo stanje, jednako kao i političari. Rekao sam prije, pročitao sam jedan podatak, iznenadio se, nisam mogao vjerovati da je Hrvatska svrstana na 16 mjesto, ja ne znam šta im to zapravo znači, ali doslovce citiram najjadnijih zemalja svijeta. Ja tvrdim da to ne može odgovarati istini ali je to tako iskazano. Svaka 5.-ta osoba ne može podmiriti osnovne troškove u ovoj Republici. E sada, na stranu da li je ovaj Zakon izborni, da li je ovo trajni zakon, ovaj zakon kao što su rekli mnogi prije mene treba podržati. Nije, dobro, možda netko će reći da je ovaj zakon kupovanje izbora, malo prije smo eto svi polemizirali oko ove električne energije. I ja ću još jedanput otvoreno kazati da struja ni na koji način ne smije poskupjeti zbog vaučera. Ona ne smije Ona ne smije poskupjeti niti za jednu lipu. Dapače struja bi trebala pojeftiniti jer je dobit 2014. godine HEP-a bila oko 2,5 milijarde kuna. Šta oni rade sa tom dobiti ne znamo, osim što osiguravaju otpremnine šefovima svojih poslovnica u iznosu i preko 400 000 kuna. I slažem se isto tako sa gospodinom Marasovićem, čovjeku daješ vaucher, a onda mu poskupiš električnu energiju. Ono što si mu dao uzimaš, ali to poskupljenje tangira ne samo 200 000 recimo pojedinaca koji su socijalno ugroženi pa dobivaju vauchere nego svih 4,5 milijuna stanovnika ili 1 milijun obitelji u Republici Hrvatskoj. To se na taj način ne smije činiti. Drugo što želim reći, da suština ovog zakona ili prema iznijetim izmjenama za 11090 radno nesposobnih samaca povećava se naknada s 800 na 920 kuna, a za djecu samohranih roditelja s 320 na 440 440 kuna mjesečno. Bilo bi dobro isto tako da u ovoj zemlji povedemo brigu i o cca 100 000 izbjeglica ja ću reći hrvatskog roda koji su Hrvatsku napustili u zadnjih 4, 5 ili 6 godina jer ovdje nisu mogli naći ni posla ni stana i nitko im ne jamči ni posao odnosno stan. Ono što je isto tako problem, ne samo ovog zakona nego mnogih, a to je što će se teret zasigurno prebaciti na proračun za 2016. godinu. Vlada raspuštanjem jasno koje će uslijediti za 10-ak dana ovoga parlamenta, odlučila se za privremeno financiranje. To onda podrazumijeva tek plaćanje onih osnovnih troškova koji ne smiju biti veći od rashoda iz prethodne godine. To znači da se ne smije zapošljavati, ali ni donositi nikakve mjere koje stvaraju nove, veće obveze za državu. A najkasnije do kraja ožujka neka buduća Vlada, ova Vlada, nije bitno sada, bit će obvezna sastaviti jedan novi proračun. U prva tri mjeseca godine 2015. mi smo ili država je potrošila, svejedno, 29 milijardi kuna pa bi se na toj razini trebala zadržati potrošnja i iduće godine. Ipak mjere koje se donose u osvit izbora ili tik do izbora znatno će promijeniti prihodovnu stranu proračuna. Mi svi znamo da banke će zbog poreznih olakšica uplaćivati manje novaca u proračun, a i trgovcima se neki troškovi režu što će opet centralnom proračunu smanjivati prihode na prihodovnoj strani. Isto tako ne treba zaboraviti da 2016. godine nema prenošenja novaca u prvi mirovinski stup, a nove troškove kao kao što svi danas govorimo čine i ovi vaucheri socijalno najugroženijima, zatim podizanje raznih drugih naknada. Tu se ide sa rješavanjima što treba učiniti apsolutno, nema tu nikakve dileme, Imunološkog zavoda itd., itd. Mi ono što sada zasigurno znamo, da će negdje oko 400000 ljudi u Republici Hrvatskoj biti tangirano ovim paketom paketom socijalnih zakona. Znači 127000 socijalno ugroženih obitelji u Republici Hrvatskoj dobit će vaucher od 200 kuna za struju. Još jedanput molim predlagače da obvežu HEP da ni na koji način ne korigiraju cijenu električne energije. 23600 osoba dobit će veću osobnu invalidninu, a za 103800 103800 radno nesposobnih samaca i djece samohranih roditelja povećana je znači zajamčena ili biti će povećana zajamčena minimalna naknada i to će se ili kroz onu preraspodjelu od 26 milijuna kuna. 73000 ljudi u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju dobit će ili je već dobilo dodatak na plaću što će biti ili što će činiti preraspodjelu unutar prihoda tih bolnica za nekih 190 milijuna kuna. Želim vjerovati da će se na isti ili sličan način pristupiti i kada je riječ o obrazovnim institucijama, nastavnicima, profesorima itd., u osnovnim, srednjim školama, fakultetima, veleučilištima itd. 60000 ljudi biti će obuhvaćeno Zakonom o osobnom bankrotu ili stečaju, a negdje oko 63000 ljudi tangirat će i ova nova politika kada je riječ o švicarcima. Ono što je isto tako, samo nuzgredno da spomenem, izazvalo oštre polemike barem kod mene dole u izbornoj jedinici, to je ovaj novi zakon koji bi mogao stupiti na snagu. Da li ćemo o njemu raspravljati, ali već godinu dana se o njemu govori, financiranje vodnog gospodarstva trebale komunalne službe ili komunalni sustavi plaćati i onaj gubitak koji nastaje u vodovodnim cijevima, a koji u pravilu iznosi između 20 i 50%. Ako Ako se to dogodi onda će ubuduće i računi za vodu znatno poskupjeti, a želim vjerovati da će biti razuma i da se takav zakon neće izglasati ili da će se korigirati. Sve u svemu, problem socijalno ugroženog stanovništva u Republici Hrvatskoj je izuzetan. Rekoh prije da 22916 da 22916 kuna tako je treba za jednočlano domaćinstvo da bi mogao sačuvati minimum socijalne opstojnosti, a za jednu četveročlanu obitelj 48124 kune. imati mjesečni prihod od najmanje 4 tisuće kuna da bi se u ovoj zemlji eto ipak nekako preživjelo, ali ni s time nije ili ni s time svaka 10-ta osoba u Hrvatskoj ne može si recimo kao što je govorio gospodin Pupovac priuštiti grijanje i ne znam koliko osoba ili postotak njih ne može spajati kraj s krajem. Međutim, bez obzira na sve, ovaj Zakon o socijalnoj skrbi, bez obzira na vrijeme kada se predlaže, odnosno kada će se usvojiti treba podržati. Zahvaljujem. Čuti ćemo još izlaganje u ime Kluba HDZ-a i poštovanu Sunčanu Glavak. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Htjela sam reći gospođo ministrice, ali ministrice nema, uvažena zamjenice. Kolegice i kolege, 4 godine, 4 godine gledali smo i ništa. I onda samo par tjedana pred izbore prosvjetljenje. Da, Vlada se počela baviti prosvjetiteljstvom, doslovno. Uz sve moguće, sada nam uvode i subvencije za struju. Eto svjetla. Pa dame i gospodo, gdje ste bili i što ste radili 4 godine? Godinu dana radimo na projektu energetskog siromaštva, izjavio je jučer predsjednik Vlade Zoran Milanović a mene je to podsjetilo na ono kada vam govori preračunavam, preračunavam. Pa eto preračunali su i došli do iznenađujućih zaključaka. Prvi je bio da sve to treba hitno na izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora. Da u potpunosti razotkrijemo stvari do kraja. Čak 50-ak članaka Zakona o socijalnoj skrbi za koje kažete da su morali hitno u proceduru i raspravljaju se danas na izvanrednoj sjednici stupaju na snagu 1.6. iduće godine. Krajnja je politička drskost objašnjavati građanima da je ovaj zakon nešto što će im sada, odmah, idući mjesec olakšati svakodnevicu. To jednostavno nije istina. Dolazi li sve to nama na klupe iz Ministarstva populizma? Danas je, mnogo se govorilo o populističkim mjerama, građani nisu naivni i građani će sami procijeniti tko je što napravio i tko što govori. 4 godine metoda pokušaja i pogrešaka zakona koji su unazadili sve segmente društva neće promijeniti stvarnost građana u ovih 14 dana. Segment socijalne politike o kojem danas govorimo ozbiljno je srozan udaljavanjem resornog ministarstva od stvarnosti. Tako ću samo podsjetiti da je ovo isto ministarstvo i ministrica Opačić tvrdila da nema gladne djece u Hrvatskoj dok nas je premijerova supruga uputila da se crni kruh može rezati i na tanje šnite, jeftinije je i zdravije rekla je gospođa Milanović. A premijer šeretski je dometnuo kako danas nije problem glad u Hrvatskoj, gladna djeca, već prekomjerna težina. Sada bez imalo stida, iz ovog istog ministarstva dolazi velika najava da će 17500 zamislite gladne djece u Hrvatskoj imati osiguran obrok. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podupiremo svaku mjeru koja će našim građanima olakšati život ali na ovakav način igrati se ozbiljno sa memorijom naših građana mislimo da je apsolutno nepristojno. Osim rješavanja gladi riješiti će ministrica i struju. I bi svjetlo, rekli bismo. Kaže riješiti će to uredbom Vlade, dakle ne novim zakonom, ne danas, ne sutra. Zašto uzima te novce od 1250 umirovljenika i svih drugih građana kako bi prikrili promašaje svoje Vlade? Koliko ste novaca potrošili na outsourcing, uvjeravali ste nas da će to biti izvrstan potez, na otpis dugova, na vlastitu promidžbu? Koliko ste novaca na to potrošili? Izračunajte, sjetite se. Smanjujete naknade za najsiromašnije članove hrvatskog društva, za uvođenje vaučera, za potrošnju električne energije, slobodno možemo reći da je novi namet građanima i udar na ionako niski standard. Najugroženijim građanima svojim ste izmjenama zakona prošle godine u siječnju smanjili socijalna davanja. Obiteljima sa više djece uzeli ste 15% i hvalili se da ste uštedjeli. Da, na račun najsiromašnijih uštedjeli ste 140 milijuna kuna. Smatramo da to nije nešto čime bi se trebali hvaliti. Do donošenja toga zakona pomoć za uzdržavanje za primjerice obitelj sa sedmero djece bila je 3000 kuna. Nakon što ste zakon izmijenili uzeli ste im 440 kuna. Izračunajte koliko je to kilograma kruha, koliko je to litara mlijeka. Licemjerno. Samo nekoliko tjedana pred izbore osjetili ste empatiju prema onima o kojima ste u resornom ministarstvu bili dužni brinuti. Cijeli mandat manipulira se najnemoćnijima i onima kojima je potrebna solidarnost cijelog društva. U 2014. i 2015. godini zbog zakonskih izmjena uzeli ste najsiromašnijima 230 milijuna kuna a sada ćete im kao nešto vratiti, oko 150. I to opterećujući sva kućanstva među kojima je, podsjećam i milijun 250 tisuća umirovljenika. Najsiromašnijima u ovoj zemlji očito ne preostaje ništa drugo nego se moliti da što češće pada kiša da HEP dobro posluje da ne dođe do poskupljenja struje kako bi ostvarili naknadu za energetsko siromaštvo. To ste napravili, to ste predložili. Onda se čudite kada kažemo da je riječ o predizbornom potezu. Kada je riječ o socijalnoj politici i siromaštvu o tome ste trebali voditi računa. Hrvatska je među najpogođenijim zemljama EU. Pa zašto ste potrošili 4 godine, a niste to rješavali? Osim toga, ovim izmjenama derogiraju se ovlasti centara za socijalnu skrb. Dalo je primjedbe oko 900 stručnjaka, socijalnih radnika koji vrijedno rade, oglušili ste se na njihove primjedbe. Pa zar oni nisu važni? Zar struka ne zauzima nikakvo mjesto ovdje? Samo politika? I to koja radi u pogrešnom smjeru i radi nered. Prenosi se na Ured državne uprave nove ovlasti. Zadužujemo se da bi otvarali nove urede. Jer naime samo u većim gradovima postoje uredi državne uprave. Kuda će ti ljudi odlaziti, kuda će stari i nemoćni, kako će oni? Jel' itko to pita? U Hrvatskoj u riziku od siromaštva živi više od 20% stanovnika. Kolegice i kolege uz Bugarsku, Grčku, Litvu, Rumunjsku i Španjolsku nalazimo se nažalost u vrhu zemalja EU po ovim brojkama. Najugroženije skupine stanovništva s obzirom na ostvarivanje prava za zajamčenu minimalnu naknadu jesu samci, oni koji su nesposobni za rad, umirovljenici, osobe starije od 65 godina, osobe s invaliditetom. Obitelji s velikim brojem djece ovim izmjenama i dopunama zakona nisu obuhvaćene. I dalje su ograničene u ostvarivanju prava naravno ukupnim prihodom visinom bruto bruto minimalne plaće u RH, što će i dalje za posljedicu imati siromaštvo i dalje osiromašenje obitelji s većim brojem djece. Međutim, sam način realizacije koji nam predlažete su dodatni troškovi koje snose građani RH koji plaćaju dodatno povišene račune energenata. Kolegice i kolege to nije socijalna mjera ove Vlade, već solidarnost građana o kojoj građani moraju odlučiti sami. A građane nitko ništa nije pitao. Primjenom vrlo restriktivnog Zakona o socijalnoj skrbi tijekom 2014. i 2015. uštedjeli ste 230 milijuna kuna na socijalnim naknadama i naknadama za branitelje. Što ste još ignorirali u javnoj raspravi? Osobe s invaliditetom. Predložili su ukidanje diskriminatornih odredbi o imovinskom i dohodovnom cenzusu, a koje u mnogim slučajevima osobe s invaliditetom dovode do ruba egzistencije. Podsjećamo da se pravo na osobnu invalidninu priznaje osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. Na ovakav način smatramo da su odredbe o imovinskom ili dohodovnom cenzusu diskriminatorne prema osobama s invaliditetom. Osobna invalidnina na ovakav način postaje socijalna kategorija te se s time ne ispunjava svrha određena zakonom. Socijalna osjetljivost jedno je od mjerila društva u cjelini, društva koje brine o svojim građanima, društva koji ne omalovažava one koji nemaju, društva koje rješava probleme a ne okreće glavu od njih. Zato i želimo bolju Hrvatsku. Nalazimo se u vremenima izazova koje traži stabilnost društva, zajedništva, uravnoteženost, povjerenje i uzajamnost, uzajamnu pomoć. Želimo bolju Hrvatsku i zbog onih 100 tisuća naših građana koji su otišli iz domovine, bolju Hrvatsku zbog 300 tisuća blokiranih, bolju Hrvatsku zbog svih onih nezaposlenih. Ne želimo Hrvatsku koja je zadužena u posljednje četiri godine za 100 milijardi kuna, ne želimo biti na dnu zemalja EU, ne želimo Hrvatskoj u kojoj nas Vlada zadužuje 400 kuna svake sekunde, svake sekunde ove Vlade na vlasti znači novo zaduženje za našu zemlju. Ovog trenutka svaki od nas, svaki građanin duguje sedamdesetak tisuća kuna. Želimo bolju Hrvatsku koja će biti u skladu s našom tradicijom i vjerovanjima, a ne ovakve infantilne obmane koje nas pokušavaju uvjeriti da će nam se život promijeniti na bolje u 14 dana koji su pred nama, neće, jer ako netko nije u stanju četiri godine raditi u javnom interesu ili ne zna ili ga jednostavno nije briga. Paket tzv. socijalnih mjera bit će novi život na dug i sve će to platiti građani jer tako je Vlada odlučila. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Ova rasprava je apsolutni rekorder po broju replika koje je izazvala, ali čut ćemo ih u 15 sati. Stanka. Hvala